Prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o strancima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.E. br. 701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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik Ministarstva unutrašnjih poslova gospodin Ivica Buconjić. Izvolite. o strancima. Pred vama je Pred vama je novi prijedlog novog Zakona o strancima. Naime na Zakon važeći o strancima je donesen, objavljen u "Narodnim novinama" 109. od 2003., a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine. Budući su primjene navedenog zakona uočeni određeni problemi, pojedine pravne praznine, a posebice da pojedina rješenja nisu kompatibilna sa standardima kojima se uređuje problematika stranaca u Europskoj uniji pristupili se izradi novog zakona budući da je reguliranje ove materije na način kako je to riješeno u Europskoj uniji tražilo dosta promjena pa je bilo racionalno i ekonomično donijeti novi zakon budući da je bilo pitanje kao što sam rekao dosta novina. Posebno napominjem da je obveza usklađivanja Zakona o strancima sa europskim direktivama u stečevinom i proizlazi iz obveza preuzetih iz screeninga i to za poglavlje 24. Pravda, sloboda i sigurnost, poglavlje 23. Pravosuđe Pravosuđe i temeljna ljudska prava i poglavlje 2. Sloboda kretanja radnika. Ovim prijedlogom su izvršene određene promjene, a uvedeni su neki novi instituti kojih do sada nije bilo u postojećem Zakonu o strancima. Uvodi se podjela viza i viza ostaje odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit preko područja Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske propisuje vizni sustav Republike Hrvatske na prijedlog ministarstva nadležnog za vanjske poslove, a vrsta viza su zrakoplovna tranzitna viza, viza A, tranzitna viza, viza B, i putna viza, viza C. Viza u … /Govornik se ne razumije./ … diplomatskih misija, odnosno Konzularni ured Republike Hrvatske, a iznimno ako to zahtijevaju humanitarni i ozbiljni profesionalni ili osobni razlozi. Policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice može izdati putnu vizu za jedan ulazak u roku od 15 dana, tranzitnu vizu za jedan tranzit do 5 dana i tranzitnu vizu pomorcu ili skupini pomoraca. Najveća novina u području viza je da se ustrojava hrvatska baza podataka o vizama, a ministarstvo nadležno za vanjske poslove i središnje državno tijelo za pitanje viza tako da će u svakom trenutku moći prekontrolirati odnosno utvrditi broj i identitet osoba kojima je izdana viza. Nadalje, uređuju se boravci stranaca kao kratkotrajni do 90 dana, privremeni boravak i stalni boravak. Kratkotrajni boravak je boravak stranaca u trajanju do 90 dana na temelju vize ili bez vize. Ako strana ulazi u Republiku Hrvatsku bez vize može boraviti najduže 90 dana u vremenskom razdoblju od 6 mjeseci računajući od dana prvog ulaska. Privremeni boravak se može odobriti u svrhu spajanja obitelji, rada, srednjoškolskog obrazovanja i studiranja, znanstvenog istraživanja i humanitarnih razloga s posebnim naglaskom za strance koji su identificirani kao žrtve trgovanja ljudima. Ovo je posebno važno istaći dakle za ovu kategoriju stranaca koji su identificirani kao žrtve trgovanja ljudima da će se njima omogućiti poseban režim boravka u Hrvatskoj upravo zbog toga što se radi o jednom vrlo osjetljivom pitanju. Prijedlog zakona detaljno razlaže odobrenje privremenog boravka u svrhu spajanja obitelji i zaštite žrtava trgovanja ljudima što je sukladno Direktivi Vijeća 2003/86 od 22.9.2003., a o pravu na spajanju obitelji i Direktivi Vijeća 2004/81 od 29. travnja 2004. godine, o odobrenju boravka državljanina trećih zemalja koji su žrtve trgovanja ljudima ili im je pružena pomoć da ilegalno imigriraju, a surađuju sa nadležnim tijelima. Odobrenje privremenog boravka u svrhu spajanja obitelji može se odobriti strancu koji je član uže obitelji hrvatskog državljanina, stranca kojemu je odobren stalni boravak, stranca koji ima odobren privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja stranca koji je na privremenom boravku boravio najmanje 2 godine te mu je i dalje odobren privremeni boravak na godinu dana stranca koji ima status azilanta. Isto tako su i definiranje osobe koje se mogu smatrati članovima uže obitelji, to su bračni drugovi, osobe koje žive u izvanbračnoj zajednici sukladno hrvatskom zakonodavstvu, maloljetna djeca koja nisu zasnovala vlastitu obitelj, a rođena su u braku ili izvanbračnoj zajednici ili su posvojena i roditelji ili posvojitelji maloljetne djece. Dakle izvršena je definicija članova uže obitelji kako ne bi bilo zabune u odobravanju boravka sa osnova spajanja članova uže obitelji. Isto tako je propisano da se privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji neće odobriti članu obitelji stranca kojemu je odobreni privremeni boravak u svrhu sezonskog rada, razumije./ … rada i pružanja usluga u ime inozemnog poslodavca. Novina u Prijedlogu zakona je da se privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji neće odobriti ako je brak sklopljen iz koristi. I onda se propisuje koje okolnosti mogu ukazivati da je brak sklopljen iz koristi, odnosno točno je regulirana situacija situacija kada netko pokušava sklopiti brak, fiktivno brak, radi odobravanja boravka. I da bi se izbjegla takva mogućnost dakle je uveden i ovaj institut da se boravak u svrhu spajanja obitelji neće odobriti osobama koje su sklopile brak iz koristi, odnosno fiktivni brak. Privremeni boravak iz humanitarnih razloga može se odobriti samo strancu ako ima status žrtve trgovanja ljudima, ako je maloljetnik koji je napušten ili žrtva organiziranog kriminala ili je iz drugih razloga ostao bez roditeljske zaštite, skrbništva ili pratnje, iz drugih opravdanih razloga humanitarne prirode. Identifikaciju žrtve trgovanja ljudima obavlja ministarstvo u suradnji s organizacijama civilnog društva, a status žrtve stječe se prihvaćanjem sudjelovanja u programu pomoći i zaštite. Program pomoći i zaštite obuhvaća zdravstvenu i psihosocijalnu zaštitu, siguran smještaj, usluge prevođenja i tumačenja, pravnu pomoć te siguran boravak, povratak u državu porijekla. Žrtva kojoj je odobren privremeni boravak ima pravo na siguran smještaj, zdravstvenu zaštitu, novčanu pomoć, obrazovanje i rad. i ovaj institut će sigurno omogućiti jedan humaniji pristup nadležnih tijela i institucija Republike Hrvatske prema osobama koje su žrtve trgovanja ljudima, a na žalost dosta tih kanala prolazi i kroz Republiku Hrvatsku i u slučaju kada se takvi lanci prekinu najčešće ljudi koji su žrtve se nađu u lošoj situaciji, a ovim rješenjem ćemo im tu situaciju i položaj popraviti. Opći uvjeti za odobrenje privremenog boravka strancima u Republici Hrvatskoj su sredstva za uzdržavanje, osigurano stanovanje, zdravstveno osiguranje, dokaz o opravdanosti svrhe te da ne postoje druge zakonske zapreke npr. otkaz boravka, sigurnosni razlozi ili sl. Usklađene su i odredbe koje reguliraju odobrenje stalnog boravka na način da stranac do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno pet godina odobren privremeni boravak. Također propisano je izbivanje stranaca isto što je važno, da se točno zna koliko vremena stranac smije i može izbivati u tom roku od pet godina, a da mu se ne bi prekinio status privremenog boravka kao uvjet za stjecanje stalnog boravka. Tako je propisano izbivanje stranaca koje ne utječe na rok od pet godina, koje je potrebno za odobrenje stalnog boravka, jednokratno ili višekratno izbivanje stranca iz Republike Hrvatske koji ukupno ne može iznositi duže od 10 mjeseci, a jednokratno izbivanje ne može iznositi duže od šest mjeseci. Navedene su i kategorije stranaca kojima se ne može odobriti stalni boravak ako su u Republici Hrvatskoj boravili temeljem odobrenog privremenog boravka u svrhu sezonskog rada, čuvanja djece i boravak u obitelji radi učenja hrvatskog jezika te pružateljima usluga u ime inozemnih poslodavaca. Strancima koji su na privremenom boravku u svrhu studiranja u Republici Hrvatskoj prilikom odlučivanja o zahtjevu za stalni boravak uzet će se u obzir samo polovina vremenskog razdoblja provedenog u tom razdoblju. Isto tako radi brže integracije u hrvatsko društvo propisan je novi uvjet za odobrenje stalnog boravka, to je poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma te utvrđen opseg prava koja ostvaruju stranci na stalnom boravku u Republici Hrvatskoj. Stranac na stalnom boravku ima pravo na rad i samozapošljavanje, stručno usavršavanje i obrazovanje studentske stipendije, socijalnu skrb, prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja te pravo na dječji doplatak, porezne olakšice, pristup tržištu roba i usluga, slobodu udruživanja, dakle sva ona druga prava koja su regulirana propisom koja se odnose na područje Republike Hrvatske. U glavi mjere za napuštanje Republike Hrvatske propisane su obveze stranaca kojemu je prestao boravak za napuštanje Republike Hrvatske, a za odlučivanje o protjerivanju osim sudova sada je nadležno i Ministarstvo unutarnjih poslova što smatramo važnom novinom. Naime time će se postupak za protjerivanje znatno racionalizirati i ubrzati tako da neće morati jedino sudovi koji su inače pretrpani drugim predmetima, odlučivati o protjerivanju nego će u postupku o tome moći odlučiti i Ministarstvo unutarnjih poslova u čijoj nadležnosti i je provođenje ovoga zakona. Glava koja se odnosi na rad stranaca sadrži odredbe kojima se strancima jamči razina prava kao i hrvatskim državljanima osobito prava koja se odnose na propisano najduže trajanje radnog vremena i najkraće trajanje odmora, najkraće trajanje plaćenog godišnjeg odmora, najniže plaće uključujući i plaće za prekovremeni rad, zdravstvene uvjete, zaštitu rada, zaštitne mjere za zapošljavanje i rad trudnica, žena i maloljetnih radnika i … diskriminacije. Dakle želja je zakonodavca da se izbjegne bilo kakva diskriminacija u pogledu radnih uvjeta i prava iz radnog odnosa za strance. Prijedlogom zakona propisano je da Vlada Republike Hrvatske utvrđuje godišnju kvotu radnih dozvola najkasnije do 31. 31. listopada tekuće godine za sljedeću godinu. Prijedlog godišnje kvote radne dozvole izrađuje Ministarstvo nadležno za rad na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i predstavnika socijalnih partnera. Kao novina propisane su odredbe o volonterskom radu te su proširene kategorije stranaca kojima se može izdati radna dozvola izvan godišnje kvote. Precizirani su isto tako i uvjeti za izdavanje i poništenje radne dozvole i poslovne dozvole, a isto tako propisane su kategorije osoba kojima se može izdati poslovna dozvola s naglaskom da poslovanje mora utjecati na povećanje gospodarske aktivnosti u Republici Hrvatskoj. Novina u odnosu na važeći zakon je da poslovna dozvola više nije istovremeno odobrenje privremenog boravka i rada u Republici Hrvatskoj već se odnosi isključivo na dozvolu rada. Naime do sada je bilo niz zlouporaba poslovnih dozvola koje su se koristile na način da su se izdavale osobama koje nisu pridonosile gospodarskoj aktivnosti, ali su temeljem nje stjecale i pravo rada i pravo boravka. Pooštreni su uvjeti za izdavanje poslovne dozvole na način da se poslovna dozvola može izdavati osnivačima vlastitog trgovačkog društva koji su registrirani poslovnu aktivnost u Republici Hrvatskoj, obrtnicima koji su registrirali poslovnu aktivnost u Republici Hrvatskoj, osobama koje se bave slobodnim zanimanjima i pružateljima usluga u ime inozemnog poslodavca. Poslovna dozvola može se izdati samo na temelju suglasnosti Ureda državne uprave nadležnog za gospodarstvo, odnosno suglasnost Ureda državne uprave nadležnog za djelatnost koju stranac obavlja i ako stranac dokaže da će uvoditi nove proizvode procese i poticati ostvarenje novih radnih mjesta. Ovo je jedna od važnih mjera zbog toga kao što sam već rekao je u prethodnom razdoblju bilo niz zlouporaba poslovne dozvole tako da smo imali prošle godine imali više poslovnih od radnih dozvola i očigledno je taj institut bio često puta zloupotrebljen. Ovakvim reguliranjem instituta poslovne dozvole u predloženom zakonu ćemo znatno onemogućiti zlouporabu ovoga instituta. Stranac kojemu je odobrena poslovna dozvola ne može započeti s radom prije nego što mu je odobren privremeni boravak. Poslovna dozvola će se poništiti ako je izdana na temelju neistinitih podataka, ako stranac obavlja poslove za koje mu nije izdana poslovna dozvola. Znači propisani su taksativno načini i razlozi poništenja poslovne dozvole ako se ona unatoč po ovome kako je sada regulirano, bude pokušala i dalje zloupotrebljavati. U glavi boravište i prebivalište stranaca u odnosu na važeći zakon, detaljni su razrađeni uvjeti glede obveza prijave i odjave stranaca te razrađen inspekcijski nadzor nad provedbom novog Zakona o strancima. Ovaj Prijedlog zakona kao novinu u odnosu na važeći zakon sadrži odredbe o ulasku, boravku i radu državljana država članica europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te državljana trećih država koji ima i odobren stalni boravak u drugoj državi članici europskog ekonomskog prostora. Ove odredbe sadrže povoljnija rješenja u odnosu na državljane trećih država, a stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Povoljnije su odredbe koje se odnose na ulazak, reguliranje boravka, rad, prestanak i otkaz boravka na način npr. državljani državljani država članica europskog ekonomskog prostora i članovi njihovih obitelji mogu u Republici Hrvatskoj raditi, pružati usluge bez radne i poslovne dozvole pojednostavljen je postupak odobrenja boravka, propisani su slučajevi kada državljani država članica europskog ekonomskog prostora i članovi njihovih obitelji zadržavaju pravo boravka za za razliku od državljana trećih država, reducirane su osnove temeljem kojih im se može otkazati ili poništiti boravak. Ali ponovo naglašavam, sve ove mjere će stupiti na snagu po ulasku Republike Hrvatske u Evo, pokušao sam kratko nabrojati najvažnije institute ovoga Zakona, odnosno najvažnije izmjene i dopune, odnosno promjene u odnosu na postojeći Zakon o strancima. Još ću jedanputa ponoviti da se ovakvim predloženim Zakonom hrvatsko zakonodavstvo u potpunosti usklađuje sa stečevinama Europske unije i direktivama da će ovo pitanje boravka stranaca u Republici Hrvatskoj biti regulirano u skladu sa stečevinom Europske unije, da su uvedeni najviši standardi, da je Republika Hrvatska propisala puno preciznije način na koji stranci mogu dolaziti u Hrvatsku i tražiti privremeni ili stalni boravak tako da će usvajanjem ovoga Zakona Hrvatska učiniti još jedan korak više ka približavanju unije u tretiranju stranaca na području Republike Hrvatske. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za unutarnju politiku, gospodin Ivan Jarnjak. (HDZ)** Poštovani gospodine dopredsjedniče, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 99. sjednici, inače moram reći da je Odbor u međuvremenu 15. lipnja održao 100. sjednicu i da je to prvi odbor koji je u Hrvatskom saboru održao 100 sjednica. Ni jedan pokušaj nije bio da nismo imali kvorum i koristim priliku da se svim članovima Odbora javno zahvalim na aktivnosti u radu u odboru. Dakle, odbor je na 99. sjednici održanoj 13. lipnja raspravljao o Prijedlogu Zakona o strancima s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Republike Hrvatske. Članovi Odbora upoznati su s razlozima i interesima zbog kojih se predlaže donošenje predmetnog Zakona po hitnom postupku. Predstavnik predlagatelja ističe kako ovaj zakonski prijedlog u odnosu na važeći zakon preciznije uređuje pitanja putnih isprava i viza, ulaska i izlaska i boravka stranca, sustav mjera za izvršenje obveze napuštanja Republike Hrvatske, uvjete za izdavanje i poništenje radne i poslovne dozvole, razrađuje uvjete glede obveze, prijave i odjave stranaca. Također ističe kako ovaj zakonski prijedlog preciznije razrađuje postupak inspekcijskog nadzora te se proširuje krug nadležnih tijela za provođenje inspekcijskog nadzora. Odbor je podržao iznijeto stajalište predstavnika Vlade Republike Hrvatske te se ne protivi prijedlogu donošenja ovog Zakona po po hitnom postupku s obzirom da ovim Zakonom usklađuje hrvatsko zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije. Nadalje, Odbor je mišljenja da ovaj Zakon preciznije propisuje uvjete ulaska, kretanja i boravka te rad stranaca u Republici Hrvatskoj. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje Zakona o strancima u tekstu kako je predložen od predlagatelja. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepo. U ime Odbora za useljeništvo, predsjednica Odbora gospođa Zdenka Babić Petričević. Izvolite.

s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 31. svibnja ove godine. Odbor je rečeni Konačni prijedlog zakona raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 79. Poslovnika Hrvatskog sabora i kao matično radno tijelo. Predstavnik predlagatelja je upoznao članove Odbora s razlozima i interesima zbog kojih je trebalo predložiti novi Zakon o strancima. Članovi Odbora su upoznati s novinama koje se uvode ovim Prijedlogom Zakona o strancima u odnosu na važeći Zakon o strancima koji se počeo primjenjivati od 1. siječnja 2004. godine. Jedna od novina je ustrojavanje centralnog tijela koje vodi evidenciju o izdanim vizama u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija što je dobro. Odredbe o kratkotrajnom, privremenom i stalnom boravku stranaca kao i o zaštiti interesa Republike Hrvatske u cijelosti su usklađene sa smjernicama Europske unije. Ukoliko postoje razlozi zaštite nacije zahtjevi stranaca se mogu odbiti. Studentima se u rok boravka za stjecanje statusa stalnog boravka i državljanstva priznaje pola vremena koje provode studirajući u Hrvatskoj. Ovim Zakonom se omogućava ostvarivanje uvjeta za odobrenje stalnog boravka i onima koji iz opravdanih razloga izbivaju iz Hrvatske u kontinuitetu do 6 mjeseci. Njima se i to vrijeme uračunava. Isprekidano izbivanje odredit će ministar unutarnjih poslova pravilnikom. Nekim kategorijama pružanje usluga u ime npr. stranog poslodavca i druge neće se boravak u Hrvatskoj uračunavati u vrijeme boravka potrebno za ispunjavanje uvjeta za odobrenje statusa stalnog boravka i državljanstva. Isto vrijedi i za sezonske radnike i strance zatvorenike. Ovim Zakonom se uvodi obveza poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma za strance koji žele privremeni boravak, trajno nastanjenje i rad u Hrvatskoj. S tim u svezi javile su se nedoumice koju razinu poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma bi morale imati osobe koje podnose zahtjeve temeljem odredbi odredbi o spajanju obitelji u slučajevima kad se radi o nepismenim i starim osobama. Stranci mogu raditi kao i do sada na temelju radne i poslovne dozvole. Bilo bi logičnije da te dozvole odobrava ministarstvo nadležno za rad, rekao je predstavnik predlagatelja, a za to se zalagao Odbor za useljeništvo prilikom donošenja važećega zakona 2003. godine. Rezultat takve odluke i nedorečenosti zakonske odredbe jest dvostruko veći broj poslovnih nego radnih dozvola. Kašnjenje u određivanju kvota radnih dozvola, neopravdana raspodjela tih kvota po županijama te kašnjenje donošenja migracijske politike. Ministarstvo unutarnjih poslova preopterećen je poslovima koji su već u njegovoj nadležnosti, a važećim Zakonom o strancima nametnuti su mu poslovi koji ni u jednoj demokratskoj zemlji ne radi Ministarstvo unutarnjih poslova. Iz tih razloga Odbor za useljeništvo je na sjednici Odbora pored Ministarstva vanjskih poslova i unutarnjih poslova pozvao da u raspravi sudjeluju i predstavnici Hrvatske gospodarske komore i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Predlagatelj vjeruje da će izdavanje radnih i poslovnih dozvola promijeniti se na bolje time što je u ovom Prijedlogu zakona o strancima određeno da županijski uredi daju suglasnost za poslove i radne dozvole. Pretpostavlja se da županijski uredi imaju bolji uvid u potrebe županije sa stranim radnicima i opravdanosti stranih ulaganja. Ministarstvo unutarnjih poslova će osobi koja bude dobila poslovnu dozvolu rješavati zahtjev za odobrenje boravka. Novo poglavlje u Prijedlogu zakona o strancima, o pravima državljana Europske unije i državljana trećih zemalja koji imaju status stalnog boravka u Europskoj uniji, aktivirat će se tek kad Hrvatska bude primljena u Europsku uniju. U nastavku rasprave članovi su posebno se osvrnuli na članak 2. Konačnog prijedloga Zakona o strancima, te predlažu da se članak 2. doda stavak 3. kojima se određuje da se Hrvati sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva ne smatraju strancima ali samo u smislu odredbi ovoga zakona. Takva zakonska odredba vrijedila je do 1. siječnja 2004. godine tj. do stupanja na snagu važećeg Zakona o strancima kojim je dokinuta ta odredba koja je bila ugrađena u Zakon o zapošljavanju stranaca. Predloženi amandman osim svoje utemeljenosti na Ustavu Republike Hrvatske ima i svoja ima i svoje gospodarsko opravdanje. Hrvati koji dolaze iz iseljeništva, Bosne i Hercegovine i susjednih država u pravilu poznaju hrvatski jezik, običaje i kulturu te bez dodatne pripreme mogu početi poslovati i raditi u Hrvatskoj. Takve odredbe imaju i druge članice Europske unije, razlikujući stranca od pripadnika matičnog naroda. Mađarska je npr. dala čak i mađarske iskaznice Mađarima u Hrvatskoj kako bi s tim iskaznicama mogli ostvarivati neke olakšice u Mađarskoj. Članovi odbora su uočili neke druge nedorečenosti koje će se treba razjasniti, i provesti izmjene nekih odredbi kako bi ovaj zakon bio provediv. Budući da se Zakonom o strancima stvarno očituje još neartikularna cjelovita useljenička politika, predstavnice Hrvatske gospodarske komore najavile su za iduću godinu održavanje Međunarodne konferencije o useljeničkoj politici što što je to vrlo važno za našu zemlju na putu pri Europskoj uniji. Hrvatska gospodarska komora podržava donošenje Zakona o strancima. Izriče pohvale predlagatelju za novine u pravnom i tehničkom pogledu. Predlagatelj je prihvatio primjedbe Hrvatske gospodarske komore u svezi s radnim i poslovnim dozvolama. Hrvatska gospodarska komora želi u članak 112. stavak 2. uvrstiti svoj prijedlog za koji se zalaže i Hrvatska obrtnička komora, a kojim se bolje definira poslovna dozvola. Nakon rasprave odbor je predložio Hrvatskom saboru za donošenje Zakona o strancima. Hvala lijepa. Da li u ime Odbora za Ustav, Poslovnik, politički sustav, gospodin Dražen Bošnjaković predsjednik odbora? Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege! Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora na 83. sjednici održanoj 11. lipnja 2007. godine raspravio je Prijedlog zakona o strancima s konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske 31. svibnja 2007. godine. Odbor je rečeni zakon raspravio na temelju nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskog sabora. Odbor je u raspravi podržao rješenje iz konačnog prijedloga zakona koja se odnose na usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije, a posebice poznavanje hrvatskog jezika kao uvjeta za odobravanje stalnog boravka strancima. S tim u svezi odbor je predložio da se razmotri mogućnost da provjeru poznavanja hrvatskog jezika osim visokih učilišta mogu obavljati i pojedine škole stranih jezika, kao i da se predvidi reciprocitet ako neka država u postupku dobivanja viza diskriminira hrvatske državljane. Nakon rasprave odbor je jednoglasno sa 8 glasova za predložio Hrvatskom saboru da donese Zakon o strancima. Hvala.

najave./… postojeći Zakon o strancima dosada pokazao niz slabosti, pokazao određene pravne praznine, nejasnoće i predlagatelj se između dvije metode da li raditi izmjene tog zakona ili ići sa cjelovitim prijedlogom novog zakona opredijelio za izradu novog Zakona o strancima. U svakom slučaju mislimo da je to dobra metodologija jer u tim često brojnim izmjenama postojećeg zakona se izgubimo pa onda još kad dođemo do objave pročišćenog teksta, pa kad se pomiješaju brojevi članaka imamo zapravo velikih teškoća u primjeni takvih zakona. Stoga kao prvo, mislimo da je dobro da se ide u proceduru donošenja novog zakona koji će klub Hrvatske demokratske zajednice odmah na početku da kažem, podržati, jer svaka civilizirana, uređena država mora imati zakon kojim se uređuje status, kretanje, boravak, stalni boravak, rad stranaca koji propisuje jasne uvjete za to i koji naravno, regulira sva pitanja vezana uz strance. Ovaj zakon uređuje sva ona bitna pitanja od samih definicija zapravo, stranaca što po zakonu našem stranci jesu. Od pitanja putnih isprava i viza, ulazaka, izlazaka i boravaka stranaca, mjera za napuštanje Republike Hrvatske, rada stranaca, isprava o dokazivanju identiteta, boravište i prebivalište stranaca, kretanje stranaca u odori, ulazak i boravak državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te državljana trećih država koji imaju odobren stalni boravak u drugoj državi članici Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji. Zatim zbirke podataka, inspekcijski nadzor i kaznene odredbe. Dakle, zakon sadrži doista sva pitanja koja su bitna za uređenje statusa i sva pitanja vezana za strance u Republici Hrvatskoj. Ono što smatramo kao vrlo bitnim je da se ovim zakonom ustrojava Hrvatska baza podataka o vizama, a tu bazu podataka vodi ministarstvo nadležno za vanjske poslove kao središnje državno tijelo za pitanje viza. To je sasvim sigurno jedno vrlo bitno pitanje gdje će se na jednom središnjem mjestu vidjeti svi podaci vezano za vize. Također kao bitnu novinu klub Hrvatske demokratske zajednice ističe da se ovim zakonom na jedan kvalitetniji i bolji način uređuje pitanje boravaka stranaca i to vidimo iz izričaja zakona da imamo kratkotrajni, privremeni i stalni boravak. A novina u okviru instituta privremenog boravka omogućuje da se strancima koji imaju četiri godine odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji odobrenje privremenog boravka bez određene svrhe. Nadalje poslovna dozvola također više nije ujedno i odobrenje privremenog boravka. To su sada dvije odvojene stvari. To se isključivo odnosi na dozvolu rada. Prijedlog zakona sadrži i odredbe o privremenom boravku stranaca koji su identificirani kao žrtve trgovanja ljudima, a u rješavanju statusa stalnog boravka kao novina utvrđuje se izbivanje stranaca koje ne utječe na vrijeme koje je potrebno za odobrenje stalnog boravka. Također su utvrđene kategorije stranaca kojima se ne može odobriti stalni boravak. Propisan je novi uvjet za odobrenje stalnog boravka, a to je poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma što Klub Hrvatske demokratske zajednice također pozdravlja i vidimo da je i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav tu novost također istakao kao bitnu novinu u ovom zakonu. U mjerama za napuštanje Republike Hrvatske propisuje se obveza stranaca kojemu je prestao boravak da napusti Republiku Hrvatsku te sustav mjera za izvršenje te obveze. Novina je u odnosu na važeći zakon te za odlučivanje o protjerivanju osim sudova nadležno i Ministarstvo unutarnjih poslova te su propisani uvjeti pod kojima se stranca ne može protjerati.

odnosu na važeći zakon decidirano je utvrđen pojam nezakonitog boravka te se naglašava da je teret dokazivanja zakonitosti boravka na samome strancu. Što se tiče rada stranaca zakon sadrži odredbe kojima se strancima jamči ista razina prava kao i hrvatskim državljanima. Dakle kao novina propisane su odredbe o volonterskom radu te su proširene kategorije stranaca kojima se može izdati radna dozvola izvan godišnje kvote. Vremensko ograničenje za sve kategorije stranaca koji mogu raditi bez radne ili poslovne dozvole izjednačena. Također dana je definicija ključnih poslova u trgovačkom društvu, podružnici ili predstavništvu stranog trgovačkog društva. Precizirani su uvjeti za izdavanje i poništenje radne i poslovne dozvole, a isto tako propisane su kategorije osoba kojima se može izdati poslovna dozvola s naglaskom da poslovanje mora utjecati na povećanje gospodarske aktivnosti u Republici Hrvatskoj. Ovaj Prijedlog zakona kao novinu u odnosu na sadašnji zakon sadrži odredbe o ulasku, boravku i radu državljana članica europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te državljana trećih država koje imaju odobren stalni boravak u drugoj državi članici europskog ekonomskog prostora. Ove odredbe sadrže povoljnija rješenja u odnosu na državljane trećih država a stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Prijedlogom zakona također je preciznije razrađen postupak inspekcijskog nadzora te se proširuje krug nadležnih tijela za provođenje inspekcijskog nadzora s tim da je središnje tijelo za koordinaciju u inspekcijskom nadzoru Državni inspektorat. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog zakona i moram reći da je zakon i u nomotehničkom smislu dobro napravljen. Naime odredbe su prilično precizne i jasne tako da ne bi trebalo biti dvojbe kod njihove primjene što moram priznati da se zna u ovim novim zakonima kojima usklađujemo naše zakonodavstvo sa pravnom stečevinom da vrlo često imamo problema sa tekstom tih direktiva koje unosimo ua naše zakonodavstvo tako da nam vrlo često taj jezik iz tih direktiva teško nam ga je prevesti na naš jezik i zato imamo rješenja koja zapravo vrlo često su neprecizna i koja su nejasna. To nije slučaj sa ovim zakonom. Ovaj zakon je vrlo precizan i vrlo jasan. Klub Hrvatske demokratske zajednice ga podržava. Hvala lijepa. U ime Kluba SDP-a gospodin zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Na ovoj sjednici Sabora osim ovog Prijedloga zakona o strancima raspravljat ćemo već u narednoj točci još jedan po meni jako važan zakon, a to je Zakon o azilu. A također na dnevnom redu imamo i migracijsku strategiju. Mislim da je bilo uputnije da smo prvo raspravljali o migracijskoj strategiji pa tek o ovim zakonima. Ali kako mi često idemo naopako onda me ni ovaj slučaj ne iznenađuje. Jer postavlja se ključno pitanje u kojoj mjeri ova dva zakona obzirom da recimo jer prostor problematike, isti proističu iz migracijske strategije i u kojoj mjeri migracijska strategija definira interese Republike Hrvatske u pitanjima useljavanja, iseljavanja te u pitanjima generalne politike prema strancima, ali sve skupa u kontekstu skorog ulaska Hrvatske, nadam se jel', u Europsku uniju. Treba imati na umu da su ova pitanja ključna pitanja i u zemljama Europske unije. Da se politika prema useljenicima, strancima, njihovoj integraciji i razini njihovih prava bitno određuju politike tih zemalja u cjelini. Sve češće u Europskoj uniji izbori se dobivaju ili gube u definiranju stava prema strancima. Evo sjetimo se samo sad ovih izbora u Francuskoj. Ukoliko država smatra da ima visoke civilizacijske standarde, da je otvorena i demokratična. I da poštuje ljudska prava. Onda osnovno polazište u politici prema strancima u svakom slučaju mora biti njihova ravnopravnost s domicilnim stanovništvom stanovništvom u svim segmentima života. Ukoliko je riječ i o proputovanju, školovanju, boravku zbog rada ili nečem četvrtom. Isto tako svi stranci bez obzira na rasu, vjeru, nacionalnost i državljanstvo trebaju biti jednaki pred hrvatskim zakonom. Zašto ovo ističem? Jer bez obzira na zakonska rješenja često u praksi se dešava da imamo različita mjerila recimo prema strancima sa zapada. Recimo prema jednom Islanđaninu ili recimo prema jednom strancu s istoka. Recimo iz Turske. Zapravo tu sa aspekta posebice ljudskih prava, a mislim i zakonskih i normativnih rješenja zapravo bi svi ti ljudi trebali biti, biti isti. I nadalje postavlja se generalno dakle pitanje u kojoj mjeri ovaj zakon ispunjava nekakva ajde da tako kažem očekivanja i potrebne, potrebne standarde. Mislim da zakon predstavlja dobar potencijal, ali da je na njemu potrebno još dosta raditi. Odnosno da ga treba pravno izbalansirati. Pokušat ću i objasniti zašto to mislim? Ako pažljivo čitate zakon vidjet ćete da su u zakonu doslovno unesene, pazite doslovno prevedene i unesene mnoge odredbe iz nekih dvadesetak, nešto manje direktiva, odluka i uredbi, preporuka vijeća i Europske unije. Stoga mislim da bi bilo potrebno i poraditi na izričaju samog zakona. Zbog važnosti materije kojom se bavi ovaj zakon, zbog potrebe njenog dotjerivanja pa ako hoćete i zbog njegove veličine jer je zakon dosta obiman predlažemo u ime Kluba SDP- a da ovaj zakon ide u drugo čitanje. Bez obzira što nosi oznaku P.Z.E. jer ako stupa početkom iduće godine na snagu mi zapravo već na ovoj sjednici mogli smo u razmaku od 15 dana recimo danas imati načelnu raspravu a onda iskoristiti ovo vrijeme za detaljnu pripremu za amandmane i te amandmane raspraviti. S obzirom da nisam siguran na ustaljeni praksu da će predlagatelj prihvatiti naš prijedlog neću se zadržavati na načelnim primjedbama, već bih pokušao ukazati na neke konkretne propuste koji mi se čini da ovaj zakon sadrži, posebno sa aspekta ljudskih prava koje bi u zakonu trebali ili dopuniti ili doraditi. Izdavanje putnih isprava i viza cjelokupnom procedurom kao i mogućnošću prigovora bitno se određuje i status i prava stranaca. U prijedlogu Zakona o strancima postoji prostora da se bolje i jasnije definira ova problematika. Tako je recimo za dijete mlađe od 14 godina regulirano da se izdavanje putovnica može vršiti upisom u putnu ispravu roditelja, a pri tome izostavili mogućnost da se to isto može odnositi i na zakonitog zastupnika kako bi dijete bez roditelja moglo imati jednaka prava na slobodu kretanja. Dakle recimo dijete koje nema roditelje, koji ima zakonitog skrbnika ne može dobiti putnu ispravu. Kad je riječ o vizama, odnosno dokumentima koji su potrebni da bi se viza dobila kojom stranac dokazuje svrhu i uvjete svog boravka bilo bi potrebno urediti koja su to vrsta dokumenta koja treba. Jer čini mi se da li je to predviđeno podzakonskim aktom ili ne znam gdje, jer često zapravo u tom zahtjevu i … /Govornik se ne razumije./ … zahtjeva za vizu zbog ne navedenih potrebnih dokumenata se to odbija. Postavlja se isto tako i pitanje da li se neizdavanje viza treba priopćiti usmenim putem. Ja osobno smatram da bi bilo važno da se izdavanje viza odbije strancu na način da mu se uruči pismeno, dakle te da se omogući izražavanje prigovora ministru ili odnosno Ministarstvu vanjskih poslova. Jer ako se već stvara jedinstvena baza jel gdje ćemo imati sve vize za, prihvaćene, odbijene, onda mislim da to ni tehnički ne bi bio nikakav problem, a da bi de facto manifestirali jednu razinu prava pa čak i onih kojima odbijamo vizu. Mogućnost podnošenja žalbe trebalo bi omogućiti strancima kojima se odbija i ulazi na granici i to u bilo kojoj diplomatskoj misiji, odnosno konzularnim uredima RH kako se stranac ne bi morao vraćati u svoju zemlju da uloži žalbu. Jer ako je rok žalbe 8 dana onda zapravo taj rok dok se on vrati S druge strane također dobio bi se bolji uvid u pregled u rad samih diplomatskih odnosno konzularnih predstavništva. Potrebno je po meni isto tako uvesti i iznimke od zabrane pomaganja strancima u nezakonitom boravku u RH. Naime, na teritoriju RH česte su situacije da zbog propusta državljana glede protjerivanja stranaca iz zemlje oni ostaju ovdje nelegalno i žive u izrazito teškim uvjetima. Policija i ostali dijelovi državne vlasti svjesni su postojanja ovakvih slučajeva ali zbog trenutne ili stalne nemogućnosti protjerivanja u zemlje podrijetla ne čine ništa po tom pitanju osim povremenog pritvaranja tih osoba na period dozvoljen zakonom. U tim slučajevima je potrebno osloboditi od prekršaja i druge odgovornosti građane koji iz humanitarnih razloga pomažu tim osobama. U članku 56. gdje se definiraju članovi obitelji kojima se može odobriti privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji navedene su osobe koje žive u izvanbračnim zajednicama prema hrvatskom zakonodavstvu. Onda je po meni nužno i eksplicite dodati i članove istospolne zajednice jer je u hrvatskim zakonima, Zakonom o istospolnim zajednicama zabranjena svaka diskriminacija u odnosu na heteroseksualne izvanbračne zajednice, odnosno svaka diskriminacija na osnovu činjenica i života u toj zajednici. Ja se nadam da je ovo samo bio feler odnosno propust. Jasnije bi trebalo definirati i postupak utvrđivanja da li je brak sklopljen iz koristi. Jer tamo se navodi dakle da posebno će se tretirati ukoliko je brak sklopljen iz koristi, takve osobe neće moći dobiti papire itd., Jer po meni bi trebali utvrditi i koje je to tijelo koje će utvrđivati da li je neki brak sklopljen iz koristi ili ne. Jer to je jako vrlo sklisko područje. U odredbama koje definiraju duljinu trajanja privremenog boravka trebalo bi postaviti jasnija razgraničenja. Nejasno je zašto se privremeni boravak u svrhu studiranja računa samo polovicu vremena provedenog na privremenog boravka u svrhu studiranja pri postupku dobivanja stalnog boravka. Dakle netko tko studira 5 ili 6 godina, recimo ili 4, prizna mu se samo 2 godine. To mi stvarno nije jasno, jer čini mi se da je ova odredba diskriminatorska odredba. Ja ne znam vjerojatno predlagatelj ima neko obrazloženje. dakle da stavljanje stranaca na studiranju u nepovoljniji položaj od onih koji recimo stranaca koji rade nema opravdanog razloga, jel. Dakle ova odredba čini po meni bespotrebno zakon restrektivnim. Trebalo bi razmisliti o tome da se maknu ograničenja na slobodu udruživanja, omogućiti punu slobodu udruživanja i povezivanja stranaca na stalnom boravku kako bi se što lakše i brže integrirali u život domicilne zajednice. U članku 89. potrebno je brisati stavak 2. koji omogućava protjerivanje stranaca iz zemlje provođenjem, dakle bez provođenja prekršajnog postupka. Naime Ustav RH garantira strancima jednako pravo na pravičan postupak kao i državljanima RH, što se ovom odredbom zakona krši i može dovesti do zlouporabe moći policije pri donošenju ovakvih odluka. Mislim da ovo nije potrebno detaljnije obrazlagati. Također je potrebno uvesti mogućnost žalbe na rješenje protjerivanje stranaca iz zemlje. Jer mogućnost pobijanja takvog rješenja u upravnom sporu faktički ne predstavlja efikasni pravni lijek, s obzirom na to da tužba Upravnom sudu ne odgađa izvršenje rješenja. U članku 102. potrebno je brisati stavak 2. koji regulira smještaj tužitelja azila ili supsidijarne zaštite u centru. Naime ovakva odredba izravno je diskriminatorna prema osobama koje su zatražile azil u centru, a ne u policijskoj postaji, a ne postoji nikakav opravdan razlog za to. Ovakva odredba krši direktive EU kojima se regulira minimalni standard prihvata i procedure u postupku azila, a kojima se tražiteljima omogućava smještaj u za to predviđenim ustanovama i kojima se ne može na istim osnovama ograničiti slobodu kretanja, kao što se može osobama koje zbog ilegalnog prelaska granice ili drugih razloga borave u prihvatnom centru za strance. Ovakva odredba u suprotnosti je s odredbama Prijedloga Zakona o azilu. Dakle ili ćete morati mijenjati Zakon o azilu ili ćete u Zakonu o strancima morati nešto promijeniti. Ovo su samo dakle primjedbe koje imamo na ovaj Prijedlog zakona i nadamo se da će predlagatelj ih razmotriti i barem dio njih prihvatiti kako bi se izbjegle dakle i nekakve primjedbe u pravcu i u smislu koje bi mogle ići dakle restriktivnosti ovog zakona. Još jednom predlažem predlagatelju da razmotri mogućnost s obzirom da imamo vremena do ljetne stanke još uvijek, zbog važnosti i obimnosti zakona da se ide u dva čitanja. Što se tiče kluba SDP-a mi ćemo zapravo vidjeti u kojoj će mjeri predlagatelj prihvatiti, vjerujem da će biti dosta već sam vidio neke amandmane na klupama, da će biti dosta amandmana i zapravo će kažem zakon ima dosta potencijala i bilo bi šteta taj potencijal ne iskoristiti. Dakle u ime kluba vjerujem da će predlagatelj usvojiti dio amandmana i da neće biti razloga da SDP ne da podršku ovom zakonu. Hvala lijepo. Hvala lijepo. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Nikola Vuljanić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ovo je drugo čitanje zakona. Moram sa zadovoljstvom priznati nomotehnički i smisleno dobro napisanog. Dobro napisanog, obuhvaća sve aspekte problema tretiranja stranih državljana u Hrvatskoj i obuhvaća ih u većini slučajeva na zadovoljavajući način. Zašto novi zakon? Prije svega zato da se čitava ona šuma izmjena i dopuna stavi na jedno mjesto da se nekakvoj osjetljivoj situaciji u kojoj treba postupak sa strancem provesti, može to napraviti jednostavnije i efikasnije i drugo da se uskladi sa masom direktiva Europske zajednice piše ovdje u prijedlogu čitava lista na čitavoj stranici kojih direktiva Europske zajednice. Ali zašto uopće ovaj zakon? Zašto država propisuje zakonom boravak i funkcioniranje stranaca na svom teritoriju? Evidentno zato da se država kao jedna zaokružena politička prije svega zajednica, zaštiti od nekih koji imaju drugačije interese, dakle od stranaca. Moglo bi se da ti interesi kolidiraju sa interesom države. Naravno da to može zvučati ksenofobično, ali to je jednostavno činjenica. To jest istina. Zato neke ljude tretiramo kao svoje državljane, članove ove zajednice koji ovdje ostvaruju potpuna svoja prava, a neke ne. Neki su stranci, negdje drugdje su neka svoja prava ostvarivali, a ovdje ostvaruju neka svoja ljudska prava. To tretiranje stranih državljana na drugačiji način nego vlastitih je naravno dio suvereniteta države. S druge strane postoje ljudska prava koja su općenita, općenito prihvaćena i opisana u brojnim deklaracijama što Europske unije što Ujedinjenih naroda koje je Hrvatska potpisala kojima je pristupila i koja se ovim zakonom u jednom dobrom dijelu respektiraju. Zato sam na početku rekao da ovaj zakon odgovara koncepciji dobrog zakona onako kako ga klub Hrvatske narodne stranke vidi. Boravak stranaca razvrstan je u tri kategorije: kratkotrajni, privremeni i stalni. Imamo ponešto primjedbi organizacijskih, naime provedbenih na dio koji se tiče kratkotrajnog boravka. Naime zakon kaže na jednom mjestu da stranac može kratkotrajno boraviti u državi mjeseca pa onda u periodu od šest mjeseci više ne može. Mogli bi se dovesti u situaciju da njemački penzioner dođe lijepo na ljeto ovdje, provede tri mjeseca ljeta na moru i onda se dosjeti da bi i Božić proveo ovdje. Po ovom to neće moći. Trebalo bi jednostavno te odredbe još jednom izanalizirati i vidjeti da se ne dovedemo u takvu situaciju koju vjerujem ni predlagatelj zakona ni bilo tko drugi od nas ne želi zapravo raditi. Sve jedno da li se radi o građanu Europske unije ili nekih zemalja izvan Europske unije, sasvim sigurno ne želimo kreirati tu situaciju da čovjek provede tri mjeseca ovdje i onda da u roku od šest mjeseci se više ne smije pojaviti na granici države. Znam na što se mislilo tu, mislilo se na radnike pogotovo sezonske koji dođu, odu pod razno-raznim kondicijama, ali i ovaj aspekt bi trebalo imati na umu. Druga vrsta boravka, po trajanju druga vrsta, je privremeni On se određuje, odnosno dobiva se zamolbom stranca na rok od godinu dana. Ja sam pred izvjesno vrijeme osobno predlagao izmjene i dopune Zakona o strancima gdje sam predlagao da nakon godinu dana boravka i rada u Hrvatskoj, u Hrvatskoj, stranac bi trebao polagati ispit iz hrvatskog jezika i poznavanje latiničnog pisma. Drago mi je da je predlagatelj zakona to kao institut uveo u zakon, ali na onom mjestu gdje se govori o trajnom boravku stranaca, dakle nakon četiri godine provedene privremeno godinu po godinu u Hrvatskoj, nakon te četiri godine ako stranac želi u petoj godini dobiti trajni boravak mora položiti ispit iz hrvatskog jezika. Mislim da je to zapravo u suštini stvari nepotrebno čovjeku, jer četiri je godine ovdje bio i bilo što radio, taj već jezik najvjerojatnije i pozna dovoljno da mu ispit i nije posebno potreban. Zbog toga sam dao amandman na članak 49. gdje predlažem da se taj ispit pod istim kondicijama kako ga i predlagatelj opisuje, dakle kod visokoškolske ustanove ili neke druge ustanove koju ministarstvo ovlasti, da se polaže nakon godinu dana privremenog boravka i rada u Republici Hrvatskoj. Jer gledajte, nakon godinu dana čovjek je najvjerojatnije odlučio da je spreman ovdje ajde recimo provesti dio svoga radnoga vijeka, na neki način služiti kruh, nešto napraviti sa svojom karijerom i u najmanju ruku je korektno prema državi koja mu to omogućuje da pozna jezik te države. Da poznaje na onaj način koji mu je dovoljan za komuniciranje. Mi dosta pričamo ovdje o suverenitetu naše države, dosta vremena se to opisivalo kao zabijanje zastave na romaniju i tome slično. Očito ta vrsta suvereniteta više ne funkcionira, ali funkcioniraju neke druge vrste suvereniteta, od ekonomskog suvereniteta, čuvanja infrastrukture i prirodnih dobara, pa do kulturnog suvereniteta, a ovo jest dio kulturnog suvereniteta. Hrvatski jezik je mali jezik, bez obzira da li to zvuči paranoično, ali on jeste u opasnosti. Ne samo leksički da zamjenjujemo računalo kompjuterom, to je najmanje. On je u opasnosti sintaktički, on je u opasnosti po tome da se strukture drugih jezika uvode u hrvatski jezik i da se razmišlja onda da tako laički kažem, razmišlja na tom i u konceptima toga stranog jezika. To se posebice događa u velikim međunarodnim tvrtkama koje posluju u Republici Hrvatskoj i u kojima je strani jezik iz koje ta tvrtka dolazi zapravo službeni jezik. Ovakvom jednom odredbom da nakon godinu dana stranac mora položiti ispit iz komunikacijskog hrvatskog jezika i poznavanja latiničnog pisma barem djelomice bi se ta situacija ublažila i omogućilo da hrvatski jezik i u tim tvrtkama postane lingua …/Govornik se ne razumije./… postane jezik kojim se razgovara. U članku 64. opisan je sezonski rad, a nigdje nije zapravo definirano što to znači sezonski, kroz koju sezonu, na kakvu sezonu. Mislim da bi bilo dobro da se razmisli i da se to definira, da ne bi jednostavno došlo do zlouporaba u u primjeni zakona. studentima računa jedna polovica, u članku 79. je to navedeno. Dakle, student koji je proveo 4 godine u Hrvatskoj studirajući, a da napomenem da bi mogao studirati u Hrvatskoj ne mora položiti hrvatski jezik prethodno, nije se mogao pisati na fakultet bez toga, njemu se to računa po dvije godine, a nekom tko je, po dvije godine boravka ovdje, a nekom tko je radio kao građevinski radnik računa se po 4. Budimo pragmatični. Mala je šansa da će taj student željeti ostati ovdje. On je došao studirati ovdje zato da bi radio u svojoj zemlji pretpostavljam. Najčešće se to radi o studentima sa siromašnijeg istoka i oni kad se vraćaju tamo dobivaju značajne pozicije i ugledne ugledne i u omjerima njegove zemlje iz koje dolazi jako dobro plaćene pozicije. Mala je šansa da će htjeti ovdje. Ali ako hoće ostati ovdje, pa mislim da je Hrvatskoj u većem interesu da takav stranac ostane ovdje, nego stranac koji je ajde recimo nekvalificiran. Hvala Bogu nekvalificiranih imamo dosta i sami svojih ne. Rad stranaca opisan je posebnom poglavlju opisana prava. Dobro su opisana prava, tu su navedena sva temeljna prava iz rada koje bi trebao imati i svaki hrvatski državljanin, na žalost nema ih svaki hrvatski državljanin. Ali dobro ako krenemo od stranaca možda ćemo doći i do naših pa možda se ta prava jednog dana ostvare i za hrvatske države. Kvota dozvola se po prvi puta pojavljuje u ovom Zakonu na ovakav način i mislim da je dobro da se ta kvota povezuje sa kompletnom migracijskom politikom hrvatske Vlade i Hrvatske države. Dakle, da država jasno i glasno kaže što zapravo hoće i u kojem smjeru se kreće. Naravno to će sve biti potpuno neizvedivo dok Hrvatska nema jasno zacrtanu strategiju razvoja pa po toj strategiji razvoja podupire određene grane i određene dijelove i gospodarstva i društvenih djelatnosti da bi iz toga se mogla i smislena migracijska politika izvući, pa onda i kvote koje mi te ljude zapravo trebamo, koje trebamo i koje možemo u kojoj količini apsorbirati u naš sustav funkcioniranje sveukupne države da bi takav projekt nekakvog zamišljenog razvoja mogli ostvariti. Još jedna stvar koju ne znam zašto nitko ne napominje. Meni se čini, barem nisam nikad, nisam ni u jednom papiru koji je ovdje došao u Sabor vidio kraticu EEP, Europski ekonomski prostor. Meni je to nova kratica. Vidio sam ju u tisku, nisam ju nikad vidio u aktima ovog Parlamenta. Je li to sad službeni pojam kojim se ovaj Parlament služi i što se podrazumijeva pod tim pojmom, što zapravo upada pod taj pojam? Jesmo li mi sad EEP, nismo EEP, hoćemo li biti EEP kad uđemo u u EU ili nećemo. Mislim da bi trebalo jednostavno razjasniti pojam ako ćemo se njime u budućim zakonskim prijedlozima služiti da znamo čim se Sve u svemu klub Hrvatske narodne stranke smatra da je ovaj Zakon koristan i dobar. Ako se prihvate sugestije poneke koje sam još amandmana smo vidjeli na klupama, mislim da se taj Zakon može usvojiti. Hvala. Hvala. U ime kluba IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, cijenjeni državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Evo članak 1. govori se da ovim se Zakonom se propisuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka te rad stranaca u Republici Hrvatskoj. Strancem se u smislu ovog Zakona smatra osoba koja nije hrvatski državljanin itd. To je znači bit. Stranac može i raditi u Republici Hrvatskoj, netko će reći da upravo to regulira ovaj Zakon, što je istina, putem radnih dozvola, to je točno. s druge strane Hrvatska ima 280 tisuća nezaposlenih, svi ćemo se složiti da je to jedan ogroman problem, iako ako bismo i tu brojku umanjili za 20 ili 30% ništa se dramatično ne bi dogodilo kao što se ništa dramatično nije dogodilo ni 2001. ili 2002. kada je ona brojka od 410 tisuća nezaposlenih de facto preko noći svedena na brojku od 310 tisuća. Interesantno, nitko se nije bunio, nitko nije tome prigovarao. Ne bi se ni sada dogodilo, iako se ja za taj način tretiranja nezaposlenosti ne zalažem. Evo danas smo dobili u našim pretincima godišnjak Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a s druge strane izvršenje proračuna za 2006. godinu od Vlade Republike Hrvatske i tu se sada spominje prema administrativnim izvorima stopa nezaposlenosti od 16% kao prosječna, najmanja u Istarskoj županiji 7%, Grad Zagreb 7,2%, Primorsko-goranska 12%, ne znam Varaždinska 12,9, najviša u Vukovarsko-srijemskoj 30,6%, dok vidimo s druge strane da Vlada barata anketnom stopom nezaposlenosti 11,2%, dok prema zavodu ta ista anketna nezaposlenost je 11,7%. Ja želim u toj svojoj diskusiji upravo staviti naglasak na te radne dozvole odnosno na taj, na to omogućavanja rada i strancima. Jučer sam bio u Obrtničkoj komori Županije istarske. Ljudi su iznosili čitav niz svojih problema. I koji je njima najveći problem? To su radne dozvole i to je jasno neadekvatna strukovna izobrazba, ne znam za brodograditelja, za ovoga, onoga, za strojara, alatničara i Jadranske županije tvrdim isto tako i Grad Zagreb polako dolaze u situacije da nemamo radne snage. Istra gotovo se našla u situaciji da nema radne snage. Imamo 35 hiljada više birača danas nego '95., više radnih mjesta nego '90., manju nezaposlenost nego '90., gospodarski rast od 11% godišnje, ali se puno toga može dovesti u pitanje upravo zbog nemogućnosti da te strukture gospodarske se opslužuju sa adekvatnom radnom snagom. Jedan od zaključka je da se upravo ovakvim zakonima omogući dolazak potrebne radne snage. To držim u ovom trenutku uz hrvatski problem broj jedan korupciju, vjerojatno najveći hrvatski problem. Znači demografski odnosno te radne potrebe. Sreća je da mi imamo Bosnu i Hercegovinu, da su daleko nerazvijeniji od Hrvatske i da će nam to biti radni rezervoar. Pustimo znači ljude da dolaze, da rade za sebe jasno, za nas, da se njihov boravak nadzire kako to već zakon propisuje. Članak 13. Putna isprava za stranca neće se izdati strancu protiv kojeg se vodi kazneni ili prekršajni postupak, koji je osuđena na kaznu zatvora ili novčanu kaznu dok kaznu ne izdrži, koji nije regulirao svoju dospjelu imovinsku-pravnu obvezu za koju postoji ovršni nalog ako to zahtjeva razlog zaštite javnog poretka, nacionalne sigurnosti, javnog zdravlja itd. To je apsolutno logično. No, u Hrvatskoj dobro, ulazili su i Haški optuženici ne kao stranci nego kao državljani ali o tome drugom prilikom. Tu dolazimo do još nekih suštinskih pitanja koja se spominju u zadnje vrijeme. Neki od nas i to od '95. tvrdili smo oko prava glasa šta i kako na to nać', kako to pitanje regulirati odnosno da ne bi dijaspori to trebalo omogućavati. ali rekoh jasno, državljanstvo je i pravo glasa, tu su i materijalna prava i radna prava i ne znam, pa na kraju i pitanje demografskog opstanka, ja bih rekao i ove države ali i Hrvatska u Bosni i Hercegovini. Jednom riječju to je pitanje da li će za 20 godina Bosna i Hercegovina osim deklarativno uopće još biti nastanjena u u jednom dominantnijem dijelu i pripadnicima hrvatskog naroda. Izuzetno je to ozbiljno pitanje iako tu nema nikakve dvojbe. Ja osobno smatram da predstavnici naroda Hrvata u Bosni i Hercegovini ovdje ne bi trebali glasati u 11. izbornoj jedinici. Što se tiče viza članak je to 15. stavak 1., 2. Viza je odobrenje za ulazak, boravak ili tranzit preko područja Republike Hrvatske. Na temelju viza stranac ne može raditi jasno na području Republike Hrvatske. 16. Vrste viza su ona zrakoplovno-transportna, tranzitna viza, putna viza. Ali ja bih rekao da je bit zakona znači boravak stranaca i to stalni odnosno privremeni, a što je izraženo člancima 51., pa tamo 52. Svrhe radi kojih se može odobriti privremeni boravak su: spajanje obitelji, rad, obrazovanje, studiranje, znanstveno istraživanje, humanitarni razlozi. Članak 52. Strancu će se odobriti privremeni boravak ako ima sredstva za uzdržavanje, ima osigurano stanovanje, imamo zdravstveno osiguranje, ne postoje zapreke iz nekih prethodnih članaka i ako ako je opravdao svrhu privremenog boravka. U članku 64. stranac kojem je odobren privremeni boravak u svrhu rada zbog obavljanja sezonskog rada može boraviti u Republici Hrvatskoj najduže šest mjeseci u vremenskom razdoblju od godine dana i mora boraviti najmanje šest mjeseci šest mjeseci izvan Republike Hrvatske prije nego što mu ponovo bude omogućen ulazak i boravak u svrhu rada. Tu jasno dolazimo do tog sezonskog rada, gospodarstvo to traži, ne samo rekoh Primorskih županija od Istre, Primorsko-goranske županije, Dalmacije nego sve više imam dojam i Slavonije. Jasno da treba biti fleksibilan i prema građanima, državljanima drugih nacionalnosti eks Jugoslavije. Nisam rasista, ali taj prostor na neki način mora biti i radni bazen Republike Hrvatske. Pod uvjetom da jasno, da se mi ne zablokiramo razvoj aferama koje danas istražuje "Maestro". Uz punu jasno podršku toj akciji, uz želju da se dođe do softvera a ja bih rekao da on čak danas nije u politici već gospodarstvu i nažalost podzemlju. I ako se to ne razbije ne samo da će nam financijski zarobiti zemlju nego će sutra zemlju zarobiti i politički. I to je bit. A jasno da se ne može politiku amnestirati. Ovo je ako se time ide do kraja, stvarno prilika da se Hrvatska po drugi puta emancipira, oslobodi kontrole, nadzora, financijskih nekih institucija i političkih rekoh. A da li ćemo ići do kraja ili da li će Vlada ići do kraja ili institucije, to ćemo vidjeti. Posebno treba tretirati žrtve. To su članci 71., 72. Stranac identificiran kao žrtva ima pravo u roku od 30 dana odlučiti o svom sudjelovanju u programu pomoći i zaštite. Žrtva kojoj je odobren privremeni boravak ima pravo na siguran smještaj, zdravstvenu zaštitu, novčanu pomoć, rad, obrazovanje. Često su i građani sa ovih prostora bile žrtve sustava koji je i ovdje vladao i jasno da se na jedan takav način treba ponijeti i prema strancima koji s te pozicije dolaze u Republiku Hrvatsku. Članak 81. Stranac na stalnom boravku, a to je zapravo bit ima pravo znači opet na rad i samozapošljavanje usavršavanje, socijalnu skrb, prava iz mirovinskog, zdravstvenog osiguranja, pravo na dječji doplatak, porezne olakšice, pristup tržištu roba, usluga, slobodu udruživanja i slično. Mislim da je članak korektan jedino ne vidim razloga zbog čega bi imao poreske olakšice osim ako to institutima tog dvostrukog oporezivanja ili izbjegavanja dvostrukog oporezivanja nije regulirano. Mislim da nikoga ne treba tu stavljati u privilegiraniji položaj u odnosu na ostale hrvatske državljane. Jednako je bitno protjerivanje, ali vraćam se na suštinu a to je rad stranaca opet iz članaka 114. 114. stavak 1. i 2. da stranac može raditi u Republici Hrvatskoj na temelju radne ili poslovne dozvole ako ovim zakonom nije jasno drugačije određeno. Stranac iz stavka 1. ovog članka ne može započeti s radom prije nego što mu je odobren privremeni boravak ako ovim zakonom nije drugačije određeno. Poslovna dozvola, članak 132. može se izdati i osnivaču vlastitog trgovačkog društva koji su registrirali poslovnu aktivnost u Republici Hrvatskoj. No poanta je upravo na ovome "može se", a čitamo a čitamo prema statistici koliko već tisuća recimo stranih trgovačkih društava djeluje na prostoru Republike Republike Hrvatske. Zatim može se izdati obrtnicima koji su registrirali poslovnu aktivnost u Hrvatskoj. Osobama koje se bave slobodnim zanimanjima, pružanjima usluga u ime i inozemnog poslodavca i tako dalje i tako dalje. Još jedanput zašto sam uzeo učešće u ovoj raspravi? Samo da bih istakao taj problem radne snage u čitavom nizu krajeva Republike Hrvatske. Ne bježim od jednog od najgoručijih problema, a to je u ovom času 270, 280 tisuća nezaposlenih. I da olakšamo kretanje potrebne nam radne snage. Bez nje teško je da će opstati čitav niz hrvatskih grana. To je naprosto pitanje egzistencije razvoja čitave ja bih se usudio reći nacije. Omogućimo dolazak radnika u one grane gdje u ovom trenutku interes za obavljanjem poslova ne iskazuju građani Republike Hrvatske. U industriju, tamo gdje nema radnika, ne znam, iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Slovačke u turizam, u poljoprivredu, u graditeljstvo iz Bosne i Hercegovine. U brodogradnju iz Češke, Slovačke, Moldavije i tome slično. Znači to su neke od grana u Hrvatskoj koje vape za radnom snagom. To možda na prvi pogled zvuči paradoksalno, ali i to je istinito. istinito. Ako pomognemo na taj način drugima pomoći ćemo indirektno i sebi i imat ćemo od toga svi koristi. Mislim da je zakon korektan. Ne treba tu stvarati probleme. Ako ide u drugo čitanje "vis a vis" nekih primjedbi Kluba Kluba SDP-a zašto ne? Ali ipak mislim da je zakon u načelu korektan i da se treba početi što je moguće prije primjenjivati i strancima, jasno, ljudima koji su spremni i raditi i tako dalje, zaraditi, omogućiti da dio svog radnog potencijala eto posvete i obavljanju poslova u Republici Hrvatskoj.

privremeni i stalni boravak, poslovne i radne dozvole, ulazne vize, evidenciju o izdanim vizama i drugo. Ali ne regulira pitanja iz domene Izbornog To bi bilo ono vašemu da li pravo glasa imaju Hrvati iz Bosne i Hercegovine. Hvala. Ispravak gospodin zastupnik Tonči Tadić. Izvolite. **Tadić, Tonči (HSP)** Kolega Kajin govoreći o ovom zakonu rekao je da ima nekoliko tisuća onih koji su u Hrvatskoj što na poslovnoj što na radnoj dozvoli. Zapravo radi se oko 900 ljudi godišnje sa radnim dozvolama a čak 3 tisuće i 900 sa posebnim dozvolama koristeći rupu u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u Hrvatskoj mogu boraviti privremeno samo menadžeri. Tako da imamo menadžere za pripremu jela i pića odnosno šefove kuhinja, menadžere za prijem gostiju dakle šefove recepcija i cijelu hrpu takvih menadžera. I kad se tome doda još 12 tisuća po procjenama na crno zaposlene tijekom sezone ta brojka se penje do 15 tisuća, a upravo toliko je stalnih, legalno zaposlenih sezonaca. Dakle zato Hrvatska mora jako paziti kako piše Zakon o strancima i kako izdaje poslovne i radne dozvole. Hvala. Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Kruno Peronja. Izvolite. **Peronja, Kruno državni tajniče, suradnici, kolegice i kolege. Upravo ovakvim jednim cjelovitim rješenjem Zakona o strancima možemo kazati da je doista Republika Hrvatska izjednačila sve one koji žele u Republici Hrvatskoj na bilo koji način sudjelovati počevši od učenja, studiranja, kasnije od rada i da se upravo uređuju najvažnija područja počevši od putnih isprava i viza, ulazak, izlazak i boravak stranaca. Također mjere za napuštanje Republike Hrvatske, a čini mi se doista jedno od najvažnijih je upravo rad stranaca jer se već sada u pojedinim segmentima hrvatskog gospodarstva ukazuje deficitarnost radnika. Primjerice i u građevinarstvu, ali i u brodogradilištu konačno je došao red da i kod nas netko dolazi raditi jer je kod njega standard niži, jer ćeli ovdje steći znanja, steći zaradu i s tom se zaradom vratiti u svoju državu. Naši su do sada brojni iseljenici odlazili i u Njemačku i u daleku Australiju i u Kanadu zaraditi i zarađeno vratiti i uložiti u Hrvatsku. A ovime se potvrđuje da doista imamo jedan izvrstan i ekspanzionistički pristup u gospodarstvu jer i to dokazuje upravo deficitarnost nekih struka. Boravište i prebivalište stranaca, isprava o dokazivanju identiteta i naravno ono što nas kao turističku zemlju muči doista na koji način kontrolirati inspekcijom Državnog inspektorata tko se sve bavi iznajmljivanjem? Da li taj koji se bavi iznajmljivanjem može imati neku od predviđenih radnih dozvola i boravka? Da li na taj način oštećuje državni proračun ili ne? I konačno na taj način upravo uvođenjem Hrvatske, u Hrvatskoj hrvatsku bazu podataka o vizama da može biti doista s jednog mjesta nadzirano središnje državno tijelo koje će u svakom momentu znati koje su vize izdane, koliko je viza kojim ljudima i na kakav način je to napravljeno. Doista ovim preciznim zakonom može se reći da smo došli na svoje što se tiče i hrvatskoj jezika i latiničnog pisma jer jedan od uvjeta bit će poznavanje upravo hrvatskog jezika i latiničnog pisma što nam nitko ne može zabraniti i nikakav europski standard ne može ograničiti to naše pravo. Zato su upravo i važne mjere za napuštanje Republike Hrvatske u glavi u kojoj se propisuje obveza stranca kojemu je prestao boravak da napusti Hrvatsku. Jedan od tih tijela je sud, a drugo je Ministarstvo unutarnjih poslova kako bi doista bili kadri i sposobni upravo primjenom ovog zakona ispuniti ga u cijelosti. Naravno novina između ostalog da važeći zakon može kazati i utvrditi pojam nezakonitog boravka. I naglašeno je da je upravo teret dokazivanja zakonitosti boravka na strancu, inače uvijek u obrnutom slučaju bilo teret dokazivanja na državnom tijelu. Naravno da se ne može dopustiti i neograničeno utvrditi koje su to, kojima se strancima jamči ista razina prava i koje oni imaju isto kao i hrvatski državljani. Naravno precizirati, vrlo precizno se navodi izdavanje i poništenje radne i poslovne dozvole, a sukladno tome su i propisane kategorije osoba kojima se može izdati poslovna poslovna dozvola sa naglaskom da poslovanje mora utjecati upravo na ono što nam je najvažnije, a to su gospodarske aktivnosti u Republici Hrvatskoj. Ekonomski, Europski ekonomski prostor vrlo važna kategorija koju doista mi trebamo iskoristiti maksimalno u cijelosti. Htio bih istaknuti još da je ovo jedan od niza zakona gdje se preciznije izrađuje postupak inspekcijskog nadzora te se proširuje krug nadležnih tijela za provođenje upravo inspekcijskog nadzora, s time da je središnje tijelo za koordinaciju predviđa Državni inspektorat. Jer zaludu su nam svi dobri zakoni, zakonske odredbe ako nemamo mjerodavne učinkovite inspekcije koje će oni doista to i sprovoditi. Vjerujem da će ovaj zakon biti koristan u svakom segmentu, jer važne su i odredbe upravo one odredbe u kojim slučajevima se strancu neće odobriti ulazak u Republiku Hrvatsku, jer između ostalog se spominje da će, da ako postoji opravdana sumnja da njegov boravak neće biti korišten upravo u namjeravanu svrhu za koju on ističe da bi htio doći, živjeti i raditi u Republiku Hrvatsku. Vjerujući da će ovo biti jedan koristan propis i zakon posebno se ističe još uvijek jedan nedostatak upravo, upravo koji je do sad postojao kad se radi o svrsi radi koje se može odobriti privremeni boravak, pa se u članku 51. on taksativno i nabraja. Na prvom mjestu se stavlja spajanje obitelji, rad, srednjoškolsko obrazovanje i studiranje, znanstveno istraživanje, humanitarni razlozi, što bi neki od ovih razloga naravno u primjeni se moralo i preciznije odrediti. I konačno, uopće je važno istaknuti da za izdavanje odobrenja za privremeni boravak odlučuje upravo policijska uprava, odnosno policijska postaja prema mjestu boravišta, odnosno namjeravanog boravka boravka stranca. Jer upravo takva policijska uprava i policijska postaja najviše i najbolje zna koji su to razlozi, kakve su prilike i da li je koristan taj privremeni boravak za dotično mjesto, grad ili općinu. Vjerujem da će unatoč uvijek razmišljanjima zašto ne još jedno čitanje, pa drugo čitanje, pa ne znam što, vjerujem da su nomotehničke odredbe složene moderno, korisno, a rasprava će i pokazati da li smo mi spremni ga prihvatiti odmah ovako kao što je i predložen. Ja vjerujem da hoće. Jer ogroman trud koji je uložen u ovaj zakon rezultirao je upravo onim rješenjima koja su nam nužno potrebna. Hvala lijepo.

ono što je tradicionalno uvijek bila, otvoreno društvo. U tradicionalnim društvima pojam stranca je usko lokalno definiran. Ja ili uvaženi i učeni kolega Bebić u ranom djetinjstvu strancima smo doživljavali on ljude iz Opuzena, a ja iz susjednih Tučepi, Makarske ili Igrane, bili su naši susjedi. Ali tamo nismo se s njima previše družili, bilo se teško s njima oženiti da ne bi navukli bijes lokalne zajednice. Danas hrvatsko društvo je otvoreno europsko društvo i dobro je da je tako postavilo otvoreno jedan Zakon o strancima. Moja emocionalna veza sa pojmom stranac je vezana sa jednim pozitivnim iskustvom. Naime, kao dijete sam bio vezan za Camusev roman "Stranac" zato što je bio kratak, mogao se pročitati u više navrata u nekoliko dana. Općenito Hrvati su stranci u tuđim zemljama i dobro je da definiraju vlastiti stav prema strancima da bude s jedne strane prijateljski, s druge strane da bude jako mudro definiran. Ovih dana privodi se kraju pripreme za jedan veliki nacionalni projekt o "Enciklopediji hrvatskih prezimena", to radi Hrvatski rodoslovni centar. Na čelu tog projekta je akademik Vlatko Pavletić. I vrlo je zanimljivo gledati kako će izgledati taj "Enciklopedija hrvatskih prezimena". Primjerice većina ljudi koja danas živi u Zagrebu su nekada bili stranci. Oni su se doselili uglavnom ne iz Hercegovine nego iz Bosne. U Zagrebu je svega 8% starih Zagrepčana u onom retrogradnom smislu riječi o kojem sam na početku govorio. će zanimljivo vidjeti iz te enciklopedije hrvatskih prezimena da postoji jedan ogroman broj prezimena u Hrvatskoj koja su nama poznata jer su zadužili hrvatsku znanost, kulturu, umjetnost, a izumiru. Naime u toj enciklopediji hrvatskih prezimena vrlo je malo dva-tri postoje žive Šenoe, nekoliko Haulika, jedva koji ako ima Strossmayer, Šulek, Bulgako, Jerosimov, Lisinski, čak i Matoš. I tu se vraćamo na poantu ovog prijateljskog odnosa prema strancima. Već kod prvog čitanja sam govorio da su stranci obogaćivali hrvatsku kulturu, štoviše postojali su u vrlo kratkom vremenu, čim bi dobro savladali hrvatski jezik i hrvatsku kulturu, hrvatski domoljubi, čak i hrvatski nacionalisti. Obrnuto imamo etničke Hrvate koji su hrvatožderi, mrze Hrvate, mrze Hrvatsku i to je jedan veliki paradoks. I u tom smislu meni je jako drago da se tu kao jedno ajde da kažemo simpatično diskriminativno načelo za stjecanje stalnog boravišta i potencijalno državljanstva navodi i poznavanje hrvatskog jezika. O tome je već govorio kolega Nikola. Ovdje treba biti precizan što znači poznavati hrvatski jezik. Ne bi trebalo i o tome sam govorio na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, da se previše od tih ljudi traži. Da se traži osnovna komunikacija. Meni bi bilo simpatično da se uvjet stjecanje stalnog boravka uvedu i dvije jedno znanje i jedna vještina. To bi sigurno bilo sa stajališta image mekinga ili slikotvorstva da se traži da ljudi znaju vezati kravatu. Znači time bi se pokazalo da u Hrvatskoj, hrvatsko državljanstvo može imati stranac samo koji zna vezati kravatu i bilo bi dobro da zna hrvatsku himnu. Vidite moj je sin bio u srednjoj školi u Teksasu. Svaki ponedjeljak počinje u svakom razredu osnovne i srednje škole prisege domovini. Djeca gledaju u američku zastavu, izriču riječi ljubavi i prisege domovini. Kada bi se to uvelo u Hrvatskoj došlo bi do sveopće pobune tzv. udruga za zaštitu ljudskih prava i to je jedan od najvećih paradoksa. Kao što je najveći paradoks, bio sam sa velikim veseljem prije dva-tri dana na stadionu Dinama gdje je bio koncert Tompsona. Znači tamo se ljudi plaše ići, Naši ljudi smatraju da još postoji komunizam, da postoji verbalni delikt, da postoji dopuštena glazba, da postoji nešto gdje potrebno ili gdje nije potrebno ići. U tom smislu mislim da su rješenja ovog zakona jako dobra. Što se tih prezimena stranaca tiče ona su uvijek šarmantnija nego hrvatska neka budurska prezimena gdje imate vukobrade, trči maži brade, pa znači imate guzdine, pizdine itd. Znači to su ova strana prezimena su vrlo simpatična. I kad se danas-sutra ovi stranci koji su došli tu malo u korijenje u naš narod, oni će očuvati hrvatstvo kojem hoće doći glave ovi o kojima sam govorio. Što se nekih tehničkih stvari tiče, meni se mislim da je to i bio prijedlog Odbora za useljeništvo, da se umjesto ekskluzivne nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova koje pogotovo danas ima puno pametnijeg posla nego da se bavi problemima izdavanja takvih potvrda, da se kod radnih pa i poslovnih dozvola da ovlasti možda resornim ministarstvima. I konačno završit ću sa nečim o čemu sam govorio na Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Zbog stvaranja državljanske samosvijesti, uznositosti i ponosa, trebalo bi predvidjeti u zakon jednu diskriminacijsku odredbu u odnosu na zemlje koje prema Hrvatskoj i Hrvatima i građanima Hrvatske primjenjuju diskriminativne vizne poretke. Naš uvaženi potpredsjednik Visokog doma, Luka Bebić, je htio ići u Kanadu. I 24 sata prije ulaska u Kanadu još uvijek nije znao da li će mu ta ohola kanadska konzularna služba dati vizu ili mu je neće dati. Naši ljudi koji idu u neke zemlje, a prije svega se to odnosi na Kanadu, na Australiju i još neke zemlje, moraju polagati i ispunjavati ponižavajuće upitnike. Moraju ili govoriti istinu pa ne dobiti vizu primjerice da su branili vlastitu domovinu ili moraju lagati da bi dobili vize u tim zemljama. Mislim da je minimum minimuma da se u ovom zakonu predvidi mogućnost da državljani koji ne poštuju Hrvate i hrvatstvo pa i elementarne domoljubne vrijednosti da imamo načelo reciprociteta. O tome sam govorio i molio bih da se uz konzultaciju ne znam koga, Europske komisije ide sa amandmanima i da se takva reciprocitetna odredba unese u ovo zakonodavstvo da se ne bi dogodilo što se dogodilo primjerice kolegi Andriji Hebrangu da ga u nekoliko navrata odbiju i ne može čovjek koji je bio ministar obrane, koji je naš uvaženi kolega, fantastičan liječnik poći u Australiju zbog toga što je bio ministar obrane i branio vlastiti narod i vlastitu zemlju. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prva je gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. kolege i profesora Slavena Letice me potakla na jednu repliku. Kada ste spomenuli da je vaš sin bio u Americi i sad je tamo, i da sluša redovito prije nastave dakle američku himnu, ja bih htio odgovoriti na to, Bogu hvala i moja nećakinja je bila ali ne u Americi nego u Kanadi godinu dana. I svako jutro, svako jutro su imali malo blago rečeno postrojavanje i slušanje himne i pozdrav himni Kanade. Prema tome dakle i i na cijelom tom američkom kontinentu dakle razvija se taj odnos prema domovini i domoljublje kao takvo se iskazuje. Mislim da ne bi bilo loše razmisliti i ovdje kako da na određeni način da kod djece doista uvodimo više poštovanja i prema domovini i prema himni pa i da to bude jedan od način. Također ovo je prigoda možda i kazati da koliki je značaj hrvatskog iseljeništva. Ta draga moja nećakinja je bila kod naših ljudi, dakle koji su je besplatno tamo štitili, kod kojih je imala dom cijelu godinu dana. Dakle, zamislite kad bismo mi Hrvati uspjeli razviti jedan odnos Hrvata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini recimo sa Hrvatima u svijetu i da razradimo jednu mrežu, razmjenu naše djece tako da naša djeca odlaze vani, budu vani godinu dana, vrate se ovamo, nauče engleski jezik, vide hrvatskog čovjeka u svijetu i svijet vani, a isto tako da djeca hrvatskih iseljenika dolaze ovamo i da zapravo uče jezik u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, dakle kod naših ljudi. To je bilo vrlo važno i konačno kad ste kazali vezano za ovaj koncert Tompsona kako se ljudi boje. Tu se mrvicu ne slažem dopustite mi s vama i da se boje ne bi tamo došlo 50 tisuća ljudi. Hvala globaliziranom svijetu postoji ljudska potreba pripadnosti, pripadnosti zavičaju, pripadnosti gradu u kojem živiš, pripadnosti nekoj lokalnoj zajednici, pa pripadnosti vlastitoj narodu, naciji i u tom smislu domoljublje i patriotizam doživljava veliku renesansu u svijetu, prije svega u Sjevernoj Americi i u drugim zemljama, tako i u Europskoj uniji ljudi krivo pretpostavljaju, pa takva kriva pretpostavka postoji u Hrvatskoj da biti Europljanin ne znači biti Hrvat. Znači u modernom svijetu čovjek može istodobno biti više stvari. Može biti u vašem slučaju čovjek iz Hercegovine, Hercegovac, može biti Hrvat, može biti Europljanin, može biti građanin svijeta i može biti pripadnik liječničkog plemena. Znači mi moramo se naviknuti na takve višestruke identitete i ne dopustiti ljudima koji misle da globalizacija uništava potrebu ljudi da pripadaju sebi samima i svojima je nešto zastarjelo, retrogradno i nacinalističko. **Bebić, Luka (HDZ)** Još jedna replika, gospodin zastupnik Franjo Arapović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Replicirao bih uvaženom zastupniku Slavenu Letici kada je govorio

možda četiri generacije obitelji stoje, svira se američka himna i najstariji član obitelji podiže tu zastavu. To je domoljub. A kod nas smo od domoljublja, domoljublje smo prozvali fašizam kako brane svoj komunizam. Jako dobra pjesma koja sve o svemu govori, a i sami znate, bili smo skupa na koncertu, čak sam vas i vozio iz Maksimira do grada. Ja nisam primijetio da je to bio ustaški skup što nam danas mediji uporno uporno hoće reći da smo bili saborski zastupnici na nekom ustaškom skupu 17. ovoga mjeseca. Vi ste profesor, ja ne znam šta smo to pogriješili i ne bojimo se mi, nego oni koji to žele da se mi bojimo pokušavaju. Razgovarao sam i sa policajcima na stadionu. Pa nikada manje posla u životu nisu imali sa više ljudi, 55 tisuća ljudi oni nisu imali posla, a uporno se hoće provući da je to bilo neko zlo. Ja kao saborski zastupnik biran od ovog naroda kategorički u ovom Visokom domu tvrdim da ja nisam 17.06. bio ni na kakvom ustaškom skupu nego sam bio na koncertu moga dugogodišnjeg prijatelja i jako dobrog jako dobrog glazbenika. Hvala lijepo. Pa možda emocije su odvele, ali u pravom pravcu kolegu Arapovića. Sura je istina da me on poveo sa ministrom Primorcem koji je moj student i da je takav doživljaj bio tamo te Hrvatske. To je malo siromašnija Hrvatska, malo napaćenija Hrvatska, možda malo zastarjelija Hrvatska, ali je ipak čarobna Hrvatska. Što se tiče nacionalnih konsenzusa. Gledajte vi imate jednu situaciju da ova Vlada na čelu sa uzoritim premijerom dr. Ivom Sanaderom se išla boriti protiv korupcije. Protiv korupcije se ne možete boriti bez nacionalnog konsenzusa. Čim je pokušao nešto napraviti taj visoki i nesretni čovjek odmah se strančari i u tom smislu bez konsenzusa i kad je u pitanju domoljublje i kad je u pitanju nošenje sa velikim zlima, nećemo se nikud pomaknuti, tako da ja bih apelirao ako hoćete se boriti protiv korupcije, organiziranog i ako se hoćete boriti za hrvatstvo i za čestito i poštenje uvijek mora biti međustranački opći konsenzus. Bez toga nije moguće pomaknuti se dva metra, i u tom smislu mi je drago da me je poveo gospodin Arapović. Hvala. 701., P.Z.E. 701. Konačni prijedlog Zakona o strancima ako ste slučajno zaboravili koji je zakon na dnevnom redu. Zdenka Babić Petričević. Izvolite. Gospodine dopredsjedniče, dame i gospodo. Danas nećete se gospodine dopredsjedniče naljutiti, dvije rečenice uvodno prije ovoga Zakona. Danas na svjetski dan izbjeglica upravo govorimo o Zakonu o strancima i Zakonu o azilu što mi je vrlo važno, a svaki Hrvat kad se govori o Zakonu o strancima i Zakonu o azilu mora razgovarati i sa jednom odgovornošću, posebno pa ako hoćete s emocijama s obzirom na našu višegodišnju povijest. Nema zemlje na ovom svijetu od ognjene zemlje od sjevernog do južnoga pola gdje nema Hrvata ili je bio politički azilant ili je dobio dozvolu boravka privremeno ili je dobio dozvolu boravka stalno, prema tome veseli me da mi u Hrvatskom saboru u suverenoj državi govorimo i o Zakonu o strancima. Ovim Prijedlogom zakona uređuju se sljedeća područja putne isprave, viza, ulazak, izlazak i boravak stranaca, mjere za napuštanje Republike Hrvatske, rad stranaca, isprava o dokazivanju identiteta, boravište i prebivalište stranaca, kretanje stranaca u odori, ulazak i boravak i rad država država članica Europskog ekonomskog prostora, zbirke podataka, inspekcijski nadzor, kaznene odredbe. Sigurno da ovo propisuju zakoni i Hrvatska kao suverena država mora i raditi kako se to očekuje najprije prema interesu nacionalnog interesa, a onda i prema putu Europskoj uniji i ponavljam još jedanput upravo zemlja koja ima diljem svijeta ne samo prvu i drugu ako brojimo u Europskoj uniji već se stvara treća generacija, pa skoro 50% hrvatskog pučanstva žive izvan domovine, a 50% u domovini. A sada ću se osvrniti i pored članka 2. kojeg sam već u ime odbora, o njemu nešto govorila, predloženoga zakona. Ja se nadam da ovaj članak 2. gdje je odbor, 4 zastupnika 11. izborne jedinice podnijeli su vama amandman. Dobro ga promotrite da je on upravo u duhu nacionalnog interesa Republike Hrvatske i ne krši se niti sa europskim niti sa svjetskim konvencijama. Znači da se predlaže dodatak stavku, članku 2. stavak 3. kojim se određuje da se Hrvati sa stranim državljanstvom, ili bez državljanstva ne smatraju strancima u smislu odredbi ovoga zakona. Ponavljam još jedanput, u smislu odredbi ovoga zakona a ne na što je, već se aludiralo kroz ovaj zakon na pravo glasa. Zna se tko ima pravo glasa u Republici Hrvatskoj. Ponavljam. Hrvati sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva ne smatraju se strancima u smislu odredi ovoga zakona. sam, ja ću vam još predložiti nekoliko amandmana. Nadam se da će biti prihvatljivi. Nisam imala vremena ostale amandmane napisati u pisanom obliku, pa evo, ja ih govorim usmeno. U članku 70. mijenja se prvi stavak i glasi: "Identifikaciju žrtve obavlja ministarstvo kad se radi o žrtvi maloljetniku. Ministarstvo je dužno surađivati s ministarstvom nadležnim za socijalnu skrb, a može u tom slučaju surađivati i sa organizacijama civilnog društva." S kojim? U Hrvatskoj ima 27 tisuća registriranih civilnih udruga. Među udrugama …/Govornik se ne razumije./… konvencija teško je odrediti s kojom od tih udruga ministarstvo mora surađivati. Ovaj članak, on mora biti itekako jasan upravo u ovom zakonu koji stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine. Pa do tada ja se nadam, da do glasovanja, da ćete razmotriti i ovaj moj prijedlog amandmana. U članku 95. U članku 95. brišu se riječi "zbog pripadnosti posebnoj državnoj skupini". U ovom prijedlogu zakona nema definicije posebne društvene skupine. Taj pojam je jako rastezljiv te stoga onemogućava primjenu zakona onako kako ste ga vi predložili upravo u članku 95. I moj treći je amandman i ono što sam govorila, to je, o tome je također govorio kolega Letica i moji prethodnici. U članku 121. mijenja se stavak 2. i glasi: "U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje ministarstvo nadležno za rad – Hrvatski zavod za zapošljavanje, područne službe" a njih je 22 odnosno svaka županija ima svoje područne službe za zapošljavanje. Upravo zato što županijski ured najbolje znaju o njihovoj situaciji. Mislim da je ovaj članak jako važan da se ne dogodi ono što se je dogodilo u ovom prethodnomu vremenu, u vrijeme važećega zakona da je više izdato poslovnih nego radnih viza. Sigurno da ima još i drugih primjedbi o kojima su govorili moje kolege prethodnici i ja se neću ponavljati ali vas molim, s obzirom da nema puno da nema puno prijavljenih za ovaj zakon, dajte mi malo više vremena da mogu napisati i još ova tri zakona jer će rasprava koliko vidim sada završiti. Pardon, amandmane sada završiti.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege! Evo, i ovaj Prijedlog zakona o strancima koji u biti bi supstituirao dosadašnji Zakon o strancima koji je po prvi put regulirao to pitanje u srpnju još 2003. godine, kada je Hrvatska već tada pokazala da nije ksenofobična zemlja, da je zemlja koja se želi otvoriti svim ljudima dobre volje. A imajući na umu upravo i sudbinu hrvatskog naroda koji je dugo godina upravo odnosno kroz svu dugu povijest nastanjivao ne samo Europu nego i sve zemlje svijeta, što u borbi za boljim životom, što iz političkih razloga a što iz razloga humanitarne naravi. Sjetimo se samo i naših misija. Ono što se navodi u ocijeni stanja o osnovnim pitanjima koje se trebaju urediti ovim zakonom, mislim da je sveobuhvatno i učinjeno. Istina je i to da u objašnjenju i ocjeni stanja dakle uvodno prije pojedinačnih normi, ovaj prijedlog dakle otvoreno govori o tome da određeni niz pitanja koja su po postojećeg Zakonu o strancima rješavali i bili u nadležnosti isključivo sudova, sada ipak daju se te ovlasti Ministarstvu unutarnjih poslova. na prvi pogled bi se to činilo ipak da je to izvjesno umanjenje ljudskih prava stranaca. Međutim, ne bi se tako trebalo cijeniti po tome tko donosi određene odluke, nego da li su one transparentne, da li one idu upravo takve norme a i odluke onda u zaštitu takvih osoba i da li je svako diskrecijsko pravo isključeno? Upravo kroz prošlost i u djelatnosti redarstvenih snaga prije svega, zapravo općenito djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova, tomu uvijek nije bi tako slučaj. Sjetimo se samo i odluke Ustavnog suda glede onakvih odlučivanja povodom odredbe, takvih odredbi koje su omogućavale djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova da po diskrecijskoj svojoj ocjeni uvaže odnosno odbiju određeni zahtjev građanina. Međutim, neke norme i dalje ostaju takve naravi da je upitno kako će one u praksi izgledati odnosno da li će biti ih moguće i provesti. Ovo govorim prije svega zbog toga što se i u obrazloženju zakona navodi da se mnoge norme mijenjaju upravo zbog toga što postojeći zakon je bio manjkav u smislu određenih pravnih dakle praznina koje ovaj zakon želi upravo nadopuniti. U ocjeni izvora potrebnih sredstava za provođenje zakona navodi se točno koliko za 2008. godinu kada stupa zakon na snagu, kada se primjenjuje da će u državnom proračunu biti potrebno osigurati 3 milijuna kuna, a zatim za sljedeću devetu odnosno 2010. godinu još po 4 milijuna kuna. Možda sasvim korektno. Ali ipak vodimo računa o tome da je ovo jedan od zakona koji se evo donosi gotovo uoči izbora. I od strane vladajućih imali smo jedno načelo pa i primjedbe glede ranije vlasti da nije dobro stvarati obveze za neku buduću vladu. Dakle ovo je zakon koji financijski itekako će koštati državni proračun. Međutim s obzirom u koje svrhe i u koje namjere se on donosi i koja sredstva upravo u tu svrhu treba donijeti možda bi ovdje taj razlog trebalo odbiti odnosno odbaciti. Za pohvaliti je što se navodi u članku 1. u stavku 3. da ovaj zakon ima, da se u ovom zakonu određen imenice navedene u muškom rodu koriste kao neutralne i za muški i za ženski rod. Ovo je dobro, ovo je jedan korak naprijed kako nomotehnički trebaju izgledati zakoni, ali ne samo radi nomotehnike nego i radi ravnopravnosti. Žalosno je da i danas i to državni službenici isto tako i državni dužnosnici u drugim granama vlasti prije svega u pravosudnoj gledaju izbjeći upravo imenicu ženskog roda smatrajući eto da je to umanjenica odnosno izvedenica od imenice muškog roda što sigurno sa aspekta ne samo proglamirane ravnopravnosti spolova nego i svih pojedinih zakona nije prihvatljivo. Eto zato i ja posebno skrećem pozornost odnosno evo svih nas upozoravam da kad budemo donosili druge zakone da se i ugledamo upravo i u ovakav Prijedlog zakona o strancima koji to posebno apostrofira. U članku 13. govori se o, kada se putna isprava neće izdati stranci. Ovom broju, 4 taksativno navedena razloga smatram da je sigurno svakako, a a s obzirom na iskustva koja smo imali i to ne davno nego u recentnoj prošlosti, ne suviše davno što bi trebalo nadopuniti? Smatram da se ni u kom slučaju putna isprava ne može izdati strancu koji javno i proklamirano dakle za koje je poznato našim državnim tijelima navlastito Ministarstvu unutarnjih poslova ne priznaje suverenitet Republike Hrvatske. Pa sjetite se slučaja Joras koji je uveseljavao odnosno nervirao i na neki način pokušao izigravati do krajnjih granica i igrao se strpljivošću i živcima državnih službenika u državnim tijelima čitav niz godina. A povremeno se ovako javi zavisno gdje su izbori. Isto tako ne bi trebalo izdati putnu ispravu strancima. Dakle u svakom slučaju nadopuniti odredbu članka 13. onim osobama koji, za koje je poznato da veličaju fašističke države, tvorevine i totalitarne sustave. Mislim da je to potrebno a tim prije što smo se tim, ovakvim slučajevima nalazi, s ovakvim U odredbi, u članku 58. govori se da se prijevremeni boravak u svrhu spajanja obitelji da će se odobriti strancu te se navodi evo jedan uvjet koji ne znam kako će naši službenici to moći kontrolirati. A nije posve … /Govornica se ne razumije./ … i jasno. Naime radi se o tome dakle da moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: da bračni ili izvanbračni drugovi nisu oženjeni, dakle u, ili da se ne nalaze u stabilnoj dugotrajnoj vezi s drugom osobom. Mi znamo da su to činjenice koje je vrlo teško i samom sudu, posebno dakle educiranom za ovu vrstu predmeta i ovakvih pravnih odnosa koji nastaju među među ljudima, teško dokazati. Dakle postavlja se pitanje koje su to, na koji način bi to mogli djelatnici u Ministarstvu unutarnjih poslova dokaz Ovo me asocira i upravo da određena sredstva koja se izdvajaju za primjenu ovog zakona dakle ne samo glede pomoći koja se daje strancu po određenim člancima koja su taksativno i navedena, nego sigurno da će biti potrebno provesti i određenu edukaciju službenika službenika policijskih koji budu provodili, referenata, onih koji budu provodili ove upravne postupke. Dakle sigurno je da jedna edukacija jer ovdje su i određene norme koje do sada zakon nije poznavao, biti potrebno provesti. Ja mislim da to nisu neka velika sredstva, a korist će biti višestruka. I radi ujednačenog postupanja i radi njihove bolje zaštite. I još nešto što je također jako važno. U članku 79. govori se o riječi "au pair". "Au pair" to je francuska riječ. Mi smo ovdje vrlo elegično govorili o hrvatskom jeziku. Kako on ne može i ne smije izumrijeti. Kako nam nitko neće zabraniti da i stranci govore hrvatskim jezikom ukoliko žele imati stalni boravak. Prema tome ne možemo mi u našim hrvatskim zakonima, u naše hrvatske zakone uvoditi strane riječi kao nove pravne pojmove. To je nedopustivo, a jednako tako smatram da ovaj, ova sintagma koja bi značila nekakva pratnja ne smije se odnositi samo na čuvanje djece. To je jedan važan posao kojim bi se stranci bavili. Jednako tako i za čuvanje starih i nemoćnih osoba koje je u Hrvatskoj nažalost sve više i trebaju tuđu pomoć i njegu. … /Upadica: Zahvaljujem./ … Ukratko podržavam donošenje ovog zakona jer biti stranac neće biti neudobno u Hrvatskoj, ali ni Hrvati ne smiju biti stanci odnosno podstanari u vlastitoj zemlji. A o tom potom povodom drugih zakona. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Markovinović. Hvala gospodine dopredsjedniče. Pa evo da ne idemo u nabrajanje netočnih navoda, jedan netočni navod koji je evo kolegica vjerojatno kao bivša ministrica bivše Vlade izjavila. Veli: "Imali smo načelo da nije dobro stvarati obveze za neku buduću vladu." Taj popis od tih obveza bi ja mogao stvarno dugo recitirati, ali samo ću neke nabrojiti. Od silnog potpisivanja ugovora o izgradnji, ne znam, na primjer poslovi i zgrada bez pravnog temelja, bez građevinskih dozvola pa do potpisivanja bivšeg ministra Pančića obveze za buduću vladu kad više nije bio ministar. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik, potpredsjednik Doma, Mato Arlović. Gospodine potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Ja bih prije svega preporučio sukladno i onima koji su već dali ovaj prijedlog da se poštuje prijedlog da ovaj zakon ide u drugo čitanje. Naime moram reći da je zakon vrlo dobro pripremljen za prvo čitanje, ali ima još nekoliko stvari koje bi trebalo doraditi i sa ustavnopravnog aspekta i u tom pogledu sasvim sigurno nekih od tih i svojih dvojbi ću rado iznijeti i podijeliti s vama da bismo vidjeli je li o tome treba ili ne treba dodatno raspraviti. prije svega se to odnosi na neka pitanja koja su iznimno značajna a vezana su zapravo uz pitanje položaja stranaca, vezana su onda uz članak 14. Ustava, članak 26. Ustava, zatim pitanje odgovornosti itd., itd., itd. Pa dopustite da onda idem po redu. Pokušat ću naći one primjedbe koje su po meni puno značajnije i puno bitnije. Prvo je pitanje da su pred našim zakonom svi jednaki. E sad pazite, u članku 56. imamo da su članovi uže obitelji samo maloljetna djeca, a onda kad se govori o obiteljima Europskog ekonomskog prostora da su to djeca do 21 godine, a onda i nakon 21 godine ako su na uzdržavanju … /Govornik se ne razumije./ … Prema tome, očigledno da su privilegirane osobe koje su iz Europskog ekonomskog prostora, a osim toga to je suprotno našem Ustavu jer Ustav kaže da se ne mogu ni po spolu, ni po ovome, ni po onome, da ne nabrajam sve što u članku 14. piše dijeliti osobe. Prema tome, i moraju biti pred zakonom jednaki. E sad, posebice je važno ovdje naznačiti da svi državljani i stranci kod nas sukladno članku 26. su jednaki pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima koji imaju javne ovlasti. Prema tome prva primjedba koju treba preispitati, vidjeti šta i na koji način učiniti. Drugo pitanje koje je iznimno važno je vezano uz članak 70. ako se radi o žrtvi maloljetniku. Onda se kaže u stavku 1. da će se to obaviti u suradnji sa organizacijama civilnog društva. Ovdje bih htio podsjetiti da postoji i posebni zakon o pojedinim humanitarnim organizacijama, kao i obaveza po Zakonu recimo o azilu vezano za rad sa Crvenim križom, vezano i obavezu Crvenog križa po međunarodnim propisima oko službe traženja i spašavanja, itd. Prema tome u ovdje osim ovih ostalih udruga civilnog društva treba svakako naznačiti Hrvatski crveni križ. Na kraju krajeva i konvencija ne samo da je Hrvatska potpisnica nego ih je notifikacijom i prihvatila. Treću primjedbu koja je jako važna jeste pitanje članak 88. gdje se kaže da između ostaloga rješenje o protjerivanju koje je donijelo ministarstvo, policijska uprava, odnosno policijska postaja. E sad, poslije vidite u članku 91. da kada je to radi ministarstvo onda nije dopuštena žalba nego je samo, može se voditi upravni spor. Ako radi policijska uprava ili postaja onda se može izjaviti žalba, otvoreno dvostupanjski postupak. Međutim, ostaje problem koji je vezan uz Ustav. U članku 18. Ustava je predviđeno i propisano da se samo iznimno može uskratiti pravo na žalbu i ako se ono uskraćuje, jel, kako ovdje u Ustavu lijepo piše, dakle pravo na žalbu može biti iznimno isključeno u slučajevima određenim zakonom ako je osigurana druga pravna zaštita. E sad ovdje bi trebalo u ovim slučajevima gdje se uskraćuje pravo na žalbu jasno navesti zakonom koji su to slučajevi. Oni nisu navedeni, ostalo je na diskreciono procjenjivanje prije svega ministarstva onda i policijske uprave i policijskoj postaji. I u takvoj situaciji je sasvim jasno da se to pitanje mora posebice razraditi. Naravno najozbiljnije pitanje je vezano uz članak između ostaloga taj isti 91. jer on kaže i to da žalba ne odgađa izvršenje, odnosno upravni spor ne odgađa izvršenje rješenja. U takvoj situaciji se postavlja pitanje, a šta je sad to kad smo čovjeka protjerali šta to njemu znači zapravo nakon toga ako eventualno u sporu uspije pred tome to pitanje treba sasvim ozbiljno raspraviti, malo ga doraditi i otvoriti kod onog članka 70. posebno pitanje, znate, da li imaju pravo humanitarne organizacije i nevladine udruge civilnog društva organizirati i pružiti pravnu pomoć. Zatim članak 94. u stavku 1. točka 2. kaže: "Zbog sumnje da je počinio ili je namjeravao počiniti teško kazneno djelo,", gospodo zbog sumnje da je počinio ili je namjeravao počiniti kazneno djelo, ali naravno ne kod nas nego u zemlji Europskog ekonomskog prostora, je li, njemu će se, prisilno će se udaljiti taj stranac iz naše zemlje. E sad, ja bih vas htio podsjetiti da u Ustavu izričito se propisuje da nitko nije kriv dok mu se pravosudnom odlukom ne utvrdi krivnja. A mi ovdje polazimo od pretpostavke. Ne samo da je on možda počinio, nego čak i ako je postojala namjena, sumnja dakle uopće nemamo dokaz nikakav da je to počinio, ali to polazimo od pretpostavke recimo na temelju nekakve zabilješke koja je operativnim nalazom obavještajna služba neka od zemalja Europskog ekonomskog prostora zabilježila, nama dostavila, mi ćemo takvu osobu isključiti iz Republike Hrvatske. Mislim da u takvoj situaciji to treba posebice razraditi. Drugo je pitanje ako se govori o Konvenciji o borbi protiv terorizma, međunarodno organiziranog kriminala, ali ta pitanja treba posebno izdvojiti u posebni članak i u tom dijelu naznačiti da tu postoji izuzetak i naznačiti kako se provjeravaju ti dodatni podaci vezano za to da se i Ustavom zajamčena prava i slobode čovjeka i građanina ne povrijede. Članak 95. je preusko postavljena zabrana diskriminacije gdje se kaže, zabranjeno je prisilno udaljiti strance u državu gdje su njego život ili slobode itd. Zaboravlja se da se kod nas po članku 14. iako postoji diskriminacija primjerice po spolu, jezika, političkom ili drugom uvjerenju, znate ne ovo političkoj ili drugoj pripadnosti društvenoj skupini, znate, političkog mišljenja, uvjerenja. To naš Ustav zabranjuje da se po tome diskriminira. Pa ona je tu pitanje između ostaloga i neka druga pitanja, ja neću sada citirati članak 14. stavak 1. ali bi bilo dobro da se ta odredba prije svega uskladi sa člankom 14. stavak 1. da bismo u tom pogledu imali kvalitetno drugačije mišljenje. Ili moram reći da pored odredbi članka 42. gdje se fino kaže da postoji boravak stranca je kod nas kratkotrajni, privremeni i stalni, e ali se pojavljuje i četvrta kategorija u članku 112. to je privremeni ostanak. Postavlja se pitanje kako to dodatno, ja znam da to u konvenciji postoji ali to treba razraditi i onda treba isto tako uskladiti sa člankom 42. ovaj članak 112. Onda ovaj članak 114. stavak 3. radom u smislu ovog zakona smatra se volonterski rad ako je uređen općim propisima o radu. Gospodo mi imamo posebni Zakon o volonterstvu kojim smo omogućili da stranci mogu dolaziti po tom zakonu, mogu stjecati i prakticirati volonterski rad i koji nije reguliran Zakonom o radu. Prema tome to pitanje treba uskladiti sa tim djelom pravnog sustava. Naravno tu je isto tako pitanje pitanje članka 115. gdje se kaže da se zajamčena prava osobito odnose na i sad se pokuša navesti taksativno primjeri vezano za poštivanje prava na rad i prava iz rada stranaca. To je prvo suprotno članku 26. našeg Ustava jer u članku 26. Ustava citiram ponovo, svi su državljani jednaki Republike Hrvatske i stranci jednaki pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima i članku 14. Ustava koji izričito kaže svi su pred zakonom jednaki. Prema tome ako je stranac dobio dozvolu za rad, dobio privremeni boravak on mora imati prava i obaveze iz radnog odnosa i na temelju iz rada i na temelju rada jednaka svakom našem drugom radniku i zaposleniku ovdje i ne može se ovdje izdvajati neka od tih prava koja će moći ostvarivati a koja inače ne bi mogao ostvarivati ili dovoditi u pitanje da li bi se moglo Onda imate ovo pitanje oslobođenja kretanja vezano uz migrante, a na principu uzajamnosti. Mislim da to nije dobro govoriti o principu uzajamnosti kolega Letica je to pitanje dodatno otvorio za susjedne zemlje jer mi izjednačavamo strance bez obzira iz koje zemlje dolaze ovdje. Prema tome ne bi se smjeli privilegirati. Dakako ovo pitanje ključne osobe za trgovačka društva, pa vi ste stavili po ovom opisu i poslovođe su ključne osobe u trgovačkim društvima i predstavništvima itd. i to je nemoguće tako široko postaviti a da u isto vrijeme ne dovedete u neravnopravni položaj sve ostale strance koji dolaze iz drugih zemalja koji nisu pripadnici … ekonomskog prostora i uzgred budi rečeno imam još puno tih primjedbi, ali samo još jednu rečenicu. Znate jedno su zemlje Europske zajednice, a drugo su zemlje europskog ekonomskog prostora. Zemlje europskog ekonomskog prostora su Norveška i Švicarska, prema tome vodite računa da vam se ne dogodi da se pod pojmom europski ekonomski prostor smatraju samo ove dvije zemlje i da pustite cijelu Europsku uniju pa to bi bilo katastrofa. Dajte i taj dio doradite i zbog toga da ne nabrajam dalje, još jedanput molim zapravo dobar zakon, dobar predložak da ide u drugo čitanje da se i ove stvari propitaju i eventualno otklone i dorade da bismo dobili jedan kvalitetan i dobar Zakon o strancima koji zapravo je i dodatan argument više za približavanje Hrvatske Europskoj uniji. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Zaključno državni tajnik Buconjić.

je osnovna intencija da se tim zakonom dostignu najviši europski standardi u zaštiti prava stranaca i kompletno reguliranje njihovog boravka u Republici Hrvatskoj. U izradi prijedloga ovog zakona je održano nekoliko javnih rasprava u kojima su sudjelovali zaista široki spektar nevladinog civilnog sektora, nadležnih državnih institucija, ministarstava i svih onih koji su mogli dati bilo kakav doprinos izradi što je moguće kvalitetnijeg prijedloga zakona. Sve ove primjedbe koje su izrečene unatoč pohvalama zakona ćemo zaista razmotriti. Međutim ja moram samo reći da imamo i određene terminske obaveze u pogledu donošenja zakona i razmotrit ćemo da li je moguće ove primjedbe koje su opravdane uvrstiti u zakon kroz amandmane tako da ćemo zaista pomno razmotriti sve ono što je na današnjoj raspravi rečeno i eventualno pokušati popraviti već dobar prijedlog zakona da on bude zaista sukladan najvišim europskim standardima. Hvala lijepa. Zahvaljuje. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. **Šeks, Vladimir